Začenjam nadaljevanje 26. seje Državnega zbora. Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: mag. Bojana Muršič, Nik Prebil od 10. ure Igor Zorčič od 18. ure dalje, Jerca Korče, Maša Kociper, Andrej Černigoj od 17. ure dalje, Tadeja Šuštar Zalar od 17. ure dalje, Blaž Pavlin od 18. ure dalje, Jožef Horvat od 18. ure dalje, Jože Lenart do 15. ure, dr. Matej Tašner Vatovec, Nataša Sukič, Primož Siter, Violeta Tomić, Samo Bevk, dr. Franc Trček in mag. Meira Hot.

V zvezi s tem predlogom zakona je skupina 43 poslank in poslancev s prvopodpisanim Branetom Golubovićem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo gospodu ministru za finance mag. Andreju Širclju. **MAG. Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Pred vami je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. Bistvo tega zakona je, da se želi doseči razbremenitev podjetij in posameznikov ter s tem zagotoviti večjo konkurenčnost poslovnega okolja, kar bo vplivalo na gospodarsko rast in povečanje mednarodne konkurenčnosti. Znano je, da je Slovenija po mednarodnih raziskavah in primerjavah med državami, ki najbolj obdavčuje delo, zato je tudi tu davčno najmanj konkurenčna. S predlogom se predlaga razbremenitev dohodkov zaposlenih z dvigom splošne olajšave za tisoč evrov vsako leto do leta 2025. S tem bi se tudi doseglo, da se dohodki posameznikov, ki so nujno potrebni za življenje, ne bi obdavčevali. Tu gre dejansko za moralno in etično vprašanje, ali država obdavčuje dohodke, ki so po strokovnih mednarodnih primerjavah tisti dohodki, ki pomenijo, da so nujni, da nekdo preživi. S takšnimi rešitvami bi se povečale neto plače zaposlenih ob enakih bruto plačah. In sicer, na primer, v letu 2022 pri minimalni plači za 160 evrov, pri povprečni plači za 260 evrov in pri treh povprečnih plačah za 330 evrov. To bi se zgodilo tudi na koncu predlaganega obdobja leta 2025, ko bi se povečali ti zneski od 640 do tisoč 320 evrov. Poleg tega se predlaga tudi znižanje stopnje dohodnine od kapitala s 27,5 odstotkov na 25 odstotkov. Predlog je, da se skrajša obdobje imetništva kapitala z 20 let na 15 let, da se razbremeni dohodke iz oddajanja premoženja v najem z znižanjem stopnje na 15 odstotkov, da se znižuje odstotek normiranih stroškov, stroškov, ki se priznajo pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem s 15 odstotkov na 10 odstotkov. Hkrati se odpravlja boniteta za električne avtomobile, kar je v skladu z z zeleno politiko ne samo nas, ampak celotne Evrope in celotnega sveta. sveta. Uvaja se znižanje davčne osnove v višini tisoč 500 evrov za osebe, ki so starejše od 70 let, se pravi za upokojence. Finančni učinek je bil ob nastanku tega zakona na podlagi podatkov za leto 2020 ocenjen za leto 2022, ko naj bi začel veljati ta zakon, v znižanju dohodnine za 247 milijonov. Na podlagi današnjih podatkov od januarja do septembra za leto 2021, na podlagi katerih so prihodki iz dohodnine večji za 214 milijonov, je praktično ta razlika izničena. Če upoštevamo še večje prihodke davka na dodano vrednost in če upoštevamo, da bo tudi v zadnjih treh mesecih večja dohodnina, je dejansko ta finančni učinek, ki je bil naveden v zakonu kot manko, izničen. Z drugimi besedami, z uspešno gospodarsko rastjo, z uspešno politiko, polno zaposlenostjo, smo izničili ta manko. Ob tem naj povem, da tudi občine ne bodo prizadete, ker bo država krila kakršnekoli manke oziroma finančno izravnavo. Večja produktivno, zahtevnejša delovna mesta, večja konkurenčnost zahteva prilagoditev tudi davčne zakonodaje, zato predlagam, da predlog zakona podprete. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod minister. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prvi dobi besedo gospod Jurij Lep. Predstavil bo stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite. Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Spoštovani minister, kolegice in kolegi, vsem dober dan! Vlada je predlog sprememb treh davčnih zakonov poslala v obravnavo Državnemu zboru letos v začetku maja, in sicer gre za predloge novel zakonov o davku od dohodkov pravnih oseb, o dohodnini ter o davku na dodano vrednost. Danes pričenjamo s prvo obravnavo sprememb Zakona o dohodnini, s katero želi Vlada povečati splošno olajšavo za tisoč evrov na leto do leta 2025, kar pomeni s sedanjih 3 tisoč 500 na Predlagana je tudi uvedba seniorske olajšave za starejše od 70 let. Zavezance, ki so v petem dohodninskem razredu, želi Vlada davčno razbremeniti z znižanjem davčne stopnje s sedanjih

V Poslanski skupini nepovezanih poslancev se danes ne bomo spuščali v razpravo o tem, ali bo ta davčna reforma v največji meri povečala dohodke in premoženje najbogatejših, v najmanjši meri pa najrevnejših davčnih zavezancev in s tem prispevala k povečanju dohodkovne in premoženjske neenakosti v Sloveniji. To področje bodo vsekakor obdelale druge poslanske skupine. Opozorili pa bomo na zgrešenost makroekonomske fiskalne politike, ki jo s predlaganimi spremembami zasleduje ta vlada. Predlagane davčne spremembe, mišljeni so vsi trije zakoni, bi imeli po ocenah Vlade v letu 2022 za neposredno posledico izpad javnofinančnih prihodkov v višini 335 milijonov evrov, po dokončni uveljavitvi po prehodnem obdobju v letu 2025 pa 937 milijonov evrov. Največje javnofinančne posledice pa bi imelo sprejetje zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ker bi po ocenah Vlade ob dokončni uveljavitvi predlaganih sprememb leta 2025 imeli za posledico izpad javnofinančnih prihodkov v višini skoraj 850 milijonov evrov. Leta 2025, torej tri leta potem ko bo ta vlada končala mandat, bo izpad javnih prihodkov blizu ene milijarde evrov. Najbrž ni odveč pripomniti, da sta minister za finance in predsednik Vlade podobno davčno reformo z znižanjem davčnih stopenj, kot jo predlagata sedaj, predlagala v mandatu skupni učinek z nastopom svetovne finančne in gospodarske krize pa je bil zmanjšanje javnofinančnih prilivov za dobrih 900 milijonov evrov. Slovenija je tudi zato v letu 2009 povečala javnofinančni primanjkljaj na 1,9 milijarde evrov. Primanjkljaj države je tako znašel 5,5 BDP, država pa se je zaradi izpada javnofinančnih prilivov kot posledic krize dodatno zadolžila za 4,1 milijarde evrov, dolg države pa je narastel na 12 pa pol milijarde evrov oziroma skoraj na 36 Po naši oceni zato takšen izpad pomeni prekomerno tveganje javnofinančne vzdržnosti celotnega sektorja države. Tudi ti ukrepi bodo po naši oceni imeli za posledico visok nominalni javni dolg, poleg tega pa ne vemo, kako dolgo bo monetarna politika podpirala takšno ekspanzivno fiskalno politiko. Sedaj jo, ampak znaki inflacij oziroma stagflacije in energetska kriza so svarilo, ki ga ne smemo prezreti. Vlada v obrazložitvi navaja klasično frazeologijo, da bo to vplivalo na več zaposlenih, povečanje splošne potrošnje, s čimer se bodo povečali prilivi iz naslova drugih davkov, recimo DDV. Če se samo zgolj malo poigramo z javnofinančnimi podatki o prilivih iz naslova teh davkov, tudi če bi davčni zavezanci oziroma potrošniki ves dodatni dohodek, ki bi jim ostal, porabili za blago in storitev v Sloveniji, bi z DDV v proračuna vrnilo le 186 milijonov evrov od 850 manka. Da bi nadomestili izpad z mnogo zaposlenimi, pa bi po sedanjih veljavnih dohodninskih stopnjah morali zaposliti okoli 120 tisoč novih delavcev. V Poslanski skupini takšnega ekonomske mehanizma, ki ga zagovarjata Vlada in gospod Šircelj in ki bi imel takšne ekonomske učinke v svetovni ekonomiji, ne poznamo. Sicer nekaj podobnega je sicer uvedel 40. predsednik ZDA Reagan, ko je prevzel oblast po daljšem obdobju stagflacije. V odgovoru je oblikoval tako imenovano ekonomijo ponudbe, ki je podpirala znižanje stopnje davka od dohodka in kapitalske dobičke pravnih oseb. Verjel je, da bodo prihranki pritekli v gospodarstvo in spodbudili rast. Predvideval pa je tudi, da se bo zato sčasoma plačevalo več davkov, kar bo povečalo javnofinančne prihodke. Izkušnje pa kažejo, da ekonomija ponudbe oziroma zniževanja davkov z namenom povečanja porabe in povečanja gospodarske rasti ne dajo pričakovanih učinkov. Tudi sicer gospod Šircelj in njegova SDS izvajata podobno ekonomsko fiskalno politiko kot republikanci v ZDA. Ko so v opoziciji, vseskozi opozarjajo na nujnost uravnoteženega proračuna, vendar le, ko niso na oblasti. Ko pridejo na oblast, pa takoj pozabijo na uravnotežen proračun in zagovarjajo znižanje davkov predvsem za tiste z najvišjimi dohodki in za kapitalske dobičke. Prav tako se ne zmenijo za izračune, ki kažejo, da bo njihovo zniževanje davkov močno obremenilo javne finance zaradi potrebe po večjem zadolževanju in financiranje povečanega proračunskega primanjkljaja. Če so v opoziciji stalno opozarjajo na mnenje Fiskalnega sveta, jih danes preprosto ignorirajo oziroma nanje preko Vlade odgovarjajo zaničevalno na način, da niso dolži Državnemu zboru predložiti na primer rebalansa proračuna za leto 2020, saj jih k temu Zakon o fiskalnem pravilu ne zavezuje, pri čemer seveda pozabljajo, da jih k temu zavezuje Zakon o javnih financah. Da še vedno velja splošna odstopna klavzula od fiskalnega pravila in da njeni izračuni kažejo, da so predlagane ekspanzivne fiskalne politike, ki sicer sploh ne vključujejo projekcije izpada dohodnine, pravi odgovor na sedanje izzive. Najboljša ilustracija takšne politike pa je nastop gospoda Širclja na Odboru za finance, ko je predstavljal svojo kandidaturo za ministra. Takrat nekako je priznal, da razmišljanje in zagovarjanje, recimo, o zmanjševanju ali povečanju splošne olajšave v nadaljevanju vedno pomeni rebalans proračuna in seveda zahteva za oceno ustavnosti treh proračunskih dokumentov, in sicer Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2018 in 2019, rebalansa proračuna za leto 2019 in Odloka o javnofinančnem okvirju za obdobje 2018 do 2020. Takrat so v SDS v sodelovanju z Novo Slovenijo od Ustavnega sodišča zahtevali, da ugotovi, da so celotni izdatki države, načrtovani približno 270 milijonov evrov, v neskladju z ustavo, Vladi pa zato v mesecu dni naloži pripravo rebalansa. Kaj je takrat povedal gospod Šircelj? Citiram: »Gre za to, da se uvede fiskalna disciplina, da se troši toliko, kot se ustvari. Fiskalni svet je samostojen in neodvisen organ. Prav pa je tudi, da je to organ, katerega beseda nekaj velja. Zaradi tega se na ekonomskem in finančnem področju ne bo kaj veliko zgodilo, gre za vprašanje higiene in discipline, pa tudi za vprašanje vladavine prava. Vlada namreč ni upoštevala Fiskalnega sveta.« In kakšno In kakšno je bilo mnenje Fiskalnega sveta o predlagani vladni in Šircljevi davčni reformi? Najprej bom navedel prvi odziv, v katerem je svet zapisal, citiram: »Ekonomska politika mora zagotoviti, da se zaradi sprejetih ukrepov ne bodo ustvarjala makroekonomska neravnotežja, predvsem zaradi omejitev na ponudbeni strani in absorpcijske sposobnosti, ter slabšal strukturni položaj javnih financ in neustrezno večal dolg sektorja države oziroma da se ne bodo večala tveganja za vzdržnost javnih financ na dolgi rok.« Kot veste, je kasneje Komisija za nadzor javnih financ junija že opravljala razpravo o predmetni davčnih reformi in med drugimi sprejela tudi sklepa, s katerima je pozvala Fiskalni sveta, da v roku 30 dni pripravi celovito analizo javnofinančnih učinkov davčnih zakonov. Vlado bo tudi pozvala, da v prihodnje predloge davčnih reform uskladi v okviru socialnega dialoga. Fiskalni svet je julija v odgovoru Komisiji oziroma analizi javnofinančnih učinkov predlaganih sprememb davčne zakonodaje zapisal, da predstavljene simulacije kažejo, da predlagane davčne spremembe brez sprejema dodatnih diskrecijskih ukrepov, ki bi zagotovili njihovo javnofinančno nevtralnost, predstavljajo dodatno tveganje za vzdržnost javnih financ na srednji rok. Ob upoštevanju dodatnih tveganj za dolgoročno vzdržnost javnih financ, kot izhajajo iz predlaganih davčnih sprememb, bi bila potrebna vsaj delna nevtralizacija vpliva predvidenega izpada javnofinančnih prihodkov na saldu. Nekateri načini tovrstne nevtralizacije ali pa poslabšani pogoji financiranja pa bi lahko povečali tveganje za poslabšanje srednjeročne in zaradi demografskih sprememb že sicer ogrožene javnofinančne prihodke. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev bomo mnenje Fiskalnega sveta upoštevali in takšne nepremišljene in neodgovorne fiskalne politike ne bomo podprli. Poleg tega so nas reprezentativne sindikalne centrale v Sloveniji seznanile z izjemno zaskrbljujočim stanjem socialnega dialoga v Sloveniji in o odločitvah, ki jih Vlada in mi kot Državni zbor sprejemamo mimo socialnega dialoga in s kršenjem pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta. In to kljub temu, da gre za odločitve, pri oblikovanju katerih so do sedaj, skladno s tradicijo, socialni partnerji bili vedno aktivno vključeni in so jih obravnavali v okviru socialnega dialoga na Ekonomsko-socialnem svetu. Vednost so nam posredovali tudi predlog dogovora o obuditvi socialnega dialoga, ki je sicer namenjen Vladi. Zakaj ga pa omenjam? Ker ta predlog dogovora v 9. členu omenja, da je sestavni del dogovora o vodenju socialnega dialoga obravnava zakonov, ki jih že obravnavamo v Državnem zboru in med katere sodi tudi Zakon o dohodnini. Predlog sindikalne strani je, da ta zakon miruje, dokler se ne izpelje usklajevanje socialnih partnerjev v skladu s pravili Ekonomsko-socialnega sveta. Vladi in vladajoči koaliciji predlagamo, da pozivu enega od socialnih partnerjev prisluhne in da lastni predlog zakona v tej fazi zavrne in ravna tako, kot je ravnala julija letos, ko je sama glasovala proti noveli Zakona o nalezljivih boleznih, ali pa naj ravna tako kot v primeru zakona o demografskem skladu, ko je odločanje preložila. S sprejetjem takšne zakonodaje bi bile posledice predvsem na povečani dohodkovni in premoženjski neenakosti med Slovenci, izpad javnofinančnih prihodkov v letu 2025 in dalje skoraj 850 milijonov na leto. Vsi trije predlagani davčnih zakoni bi bili vzrok za izpad javnih prihodkov tri leta po koncu mandata te vlade skoraj eno milijardo na leto. Nespoštovanje oziroma upoštevanje priporočil Fiskalnega sveta pri pripravi tako pomembnih zakonov bi Vlada morala upoštevati socialne partnerje in bi v skladu s tradicijo zakone obravnavati na Ekonomsko-socialnem svetu. In nenazadnje, zmanjšal bi se potencial za financiranje lokalnih skupnosti – občin. In lahko bi še našteval. Zato bomo poslanci Poslanske skupine nepovezanih glasovali proti takšnim nepremišljenim in škodljivim zakonom. Hvala za pozornost. **PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE:** Hvala lepa tudi vam. Gospod Jani Ivanuša bo predstavil stališče Poslanske skupine SNS. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica Državnega zbora. Lep pozdrav vsem prisotnim, še posebej ministru za finance! Ko govorimo o dohodnini, imamo v mislih dohodek od fizičnih oseb; ne pravnih, ampak fizičnih. Govora je torej o obdavčenju naših ljudi, zato je to še posebno občutljiva tematika. zvišanjem davka na dohodek teh oseb se jim tako znižuje njihov dejanski neto dohodek in posledično njihova kupna moč, s tem pa na nek način tudi standard življenja. Na drugi strani pa s tem mehanizmom poskušamo nekako vzdrževati nekakšen pravičen prispevek k družbi znotraj naroda, pri tem pa ne želimo imeti prevelikih premoženjskih razlik in revščine, saj smo vsi del slovenskega naroda. S tem zakonom bomo Slovenkam in Slovencem povečali kupno moč, na drugi strani pa posegli v prej omenjeni mehanizem enakosti znotraj naroda. Predvidevam, da bo kratkoročno in srednjeročno ta zakon blagodejno deloval na slovensko gospodarstvo, ob čemer pa si želim, da bo to pretehtalo po drugi strani izgubljenih 247 milijonov evrov v državni blagajni. Tako pravi tudi vladna stran. Slovenski nacionalni stranki smo na splošno naklonjeni višanju plač Slovenkam in Slovencem, seveda pa smo tudi podporniki mehanizma, ki ustvarja solidarnost znotraj naroda. Predlog sprememb Zakona o dohodnini je dokaj drastičen, saj predvideva več kot 100-procentno zvišanje dohodninske olajšave, in sicer s 3 tisoč 500 kar na 7 tisoč 500 evrov. Tukaj se moramo vprašati, kako bi lahko ta ukrep preko povišanja kupne moči poleg udarca za državno blagajno vplival tudi na inflacijo. Slovenski nacionalni stranki smo skeptični do Vlade, saj so predlogu dviga dohodninske olajšave, kot so ga predlagali slovenski delavci migranti, nasprotovali. Vladi so razlagali, kako bi lahko dvig dohodninske olajšave povzročal celo fiskalno ogroženost države, sedaj pa so predlagali dobesedno še bolj radikalen ukrep v isti smeri. Slovenski nacionalni stranki smo takrat stopili na stran Slovencem, ki svoj kruh služijo v tujini, tukaj pa jih obdavčujemo po dolgem in počez. Takrat ste v Vladi temu nasprotovali, sedaj, ko pa je to vaš predlog, pa nimate težav s praktično enako vsebino, kateri ste pred kratkim nasprotovali. Slovenski nacionalni stranki še vedno analiziramo in tehtamo vse posledice, ki jih bo ta zakon prinesel. Na eni strani nas skrbijo posledice tako visokih izgub v državnem proračunu, še posebej, kar se tiče razvoja občin, na drugi strani pa podpiramo višji razpoložljivi dohodek slovenskemu narodu. Ta tematika je zelo pomembna in ima lahko potencialno velike posledice na gospodarstvo, na razvoj, fiskalno stabilnost in življenjski standard slovenskega naroda. Prav tega se moramo v Slovenski nacionalni stranki zavedati in se še enkrat pogovoriti in primerjati vse analize, da se lahko dokončno odločimo glede podpore tega zakona o dohodnini. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti mag. Marko Pogačnik. Predstavil bo stališče Poslanske skupine SDS. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovani minister, kolegice in kolegi! Glavni razlog za predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o dohodnini sta pomoč gospodarstvu in prebivalstvu pri okrevanju pandemije covid-19 ter razbremeniti administrativne ovire. V Sloveniji se je davčni primež postopoma povečeval vse od leta 2013 dalje tako za prebivalstvo kot za gospodarstvo. Obremenitev dela z davki in prispevki v Sloveniji je ena najvišjih v Evropski uniji in celo na svetu. To velja zlasti za delovna mesta višje in visoko usposobljenega kadra, ki ima plače, ki so povprečne oziroma nekoliko višje od povprečja. Zaradi tako visoke obremenitve dela z davki in prispevki je slovensko gospodarstvo manj konkurenčno, manj produktivno, saj ne more nameniti dovolj denarja za raziskave in razvoj, ki so temelj gospodarske rasti in blaginje vsake države. Visoka obremenitev dela pa seveda vpliva tudi na višjo brezposelnost. Študije Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, OECD, dokazujejo, da je visoka obremenitev dohodka iz dela problematična vsaj iz dveh vidikov; in sicer prvi je pritisk na stroške dela in slabšanje mednarodne konkurenčnosti podjetij in s tem države, drugi pa je lahko tudi tveganje za naraščanje sive ekonomije. Višina obremenitev dela seveda tudi vpliva na dohodek, ki ga prejme delavec, nadomestilo, kot ga prejme za svoje delo, in mu običajno pravimo plača, je na splošno njegov glavni vir dohodka in zato pomembno vpliva na njegovo zmožnost, da ta dohodek porabi ali prihrani. Bruto plače vključujejo socialne prispevke, ki jih plača delavec, medtem ko se neto plače izračunajo po odbitki teh prispevkov in vseh zneskov, dolgovanih državi, kot je dohodnina. V Sloveniji država delavcu, ki uveljavlja zgolj splošno olajšavo v obliki prispevkov in davkov pri minimalni plači vzame okoli 60 odstotkov njegove neto plače, pri povprečni plači pa je ta odstotek okoli 80 odstotkov. Pri dvakratniku povprečne plače pa država delavcu vzame kar njegovo celotno neto plačo, pri plačah, višjih od dvakratnika povprečne plače, pa ta odstotek narašča še bolj progresivno. Kaj prinaša zdaj sprememba in dopolnitev Zakona o dohodnini, ki ga je v Državni zbor poslala Vlada Republike Slovenije? S spremembo bodo neobdavčeni naslednji dohodki: družinske pokojnine po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, izplačila predšolskih otrokom, učencem, dijakom in študentom iz šolskega sklada, spremembe se obetajo na področju bonitet za osebna vozila na električni pogon. Od leta 2022 bo znašala boniteta za vozila, ki so dana tudi v zasebno rabo in zaposlenim, nič. Do sedaj velja, da se v davčno osnovo šteje 0,3 odstotka nabavne vrednosti električnega vozila do vrednosti 60 tisoč evrov. Plačilo za poslovno uspešnost, obdavčitev nagrad za poslovno uspešnost je v novem Zakonu o dohodnini spremenjena v smislu, da je manjša od omejitev in manj je pogojev. To bodo najbolj občutili tisti zaposleni, ki imajo povprečno mesečno plačo višjo od povprečne v Sloveniji. Do te višine se dohodnina namreč ne bo obračunala. Davčna olajšava za zaposlovanje, podjetniki bodo deležni enake obravnave glede davčnih olajšav po spremembi zakona kot pripadajo pravnim osebam; davčne olajšave za zaposlovanje se širijo na zaposlovanje oseb s tako imenovanim deficitarnim poklicem. Višina olajšave za te primere je 45 odstotkov plače te osebe za prvih 24 mesecev zaposlitve. Davčne olajšave za investicije v digitalni in zeleni prehod; nova olajšava po spremembi in dopolnitvi zakona bo omogočala dodatno znižanje davčne osnove, če bodo podjetniki vlagali v računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in okolju prijazne tehnologije. Davčna olajšava za donacije. Davčna olajšava za donacije se zvišuje s 0,3 odstotka od obdavčljivih prihodkov na en odstotek, hkrati se dodaja med dodatne olajšave 0,2 tudi izplačane donacije za športne namene. Dohodek iz oddajanja premoženja v najem, dohodek od najemnine bo doživel kar dve spremembi. Najprej gre za znižanje norminiranih odhodkov s 15 odstotkov na 10 odstotkov, hkrati pa se občutno zniža tudi davčna stopnja s 27 na 15 odstotkov. Najemodajalec se bo lahko odločil, ali se bo dohodek vštel v letni izračun dohodnine ali bo plačeval enkraten davek. Kapitalski dobički. Dobički iz kapitala se po 15 letih ne bodo več obdavčevali. Do sedaj je veljalo 20-letno obdobje. Splošna olajšava. Po novem Zakonu o dohodnini se o splošna davčna olajšava za rezidente dvignila postopoma od 3 tisoč 500 evrov

Zakon predvideva tudi novo seniorsko olajšavo. Posebna olajšava bo po novem Zakonu o dohodnini za osebe po dopolnjenem 70. letu starosti, in sicer v višini 7 tisoč 500 evrov. Posebne olajšave bodo občutili tudi tisti, ki imajo status dijaka ali študenta in dosegajo dohodke za opravljanje za začasno in občasno delo, olajšava bo priznana v fiksnem znesku 3 tisoč 500 evrov in se ne bo višala v prihodnjih letih, kot velja za splošno. Sprememba se obeta tudi na področju stopnje dohodnine. Dohodninska lestvica bo doživela spremembo z Zakonom o dohodnini-2, in sicer se spreminja stopnja davka v zadnjem, najvišjem razredu s 50 odstotkov na 45 za davčno osnovo nad 72 Vrsto sprememb, vrsto olajšav, vrsta razbremenitev. Če primerjamo s tem same plače, kaj se bo poznalo delavcem v žepu. Mesečna plača, če znaša dva tisoč sedanja neto plača znaša tisoč 300 evrov. Po novi splošni olajšavi in pa spremembi naj bi neto plača leta 2022 se mesečno povišala za 22 evrov, v letu 2025 pa bi se mesečna plača povečala na približno 86 evrov, kar letno predstavlja več kot tisoč evrov več v žepu zaposlenih. Da so davčne obremenitve v Sloveniji res visoke, najboljši primer prikaza so delavci migranti, ki delajo v Avstriji. Iz tega je razvidno, da tu ne gre za dvojno obdavčitev, ampak da morajo zaradi višjih višjih davkov v Sloveniji delavci migranti zaradi doplačila plačati višjo dohodnino. S to spremembo Zakona o dohodnini-2 bo ta sprememba očitna tudi za delavce migrante, ki jim ne bo treba plačevati več tako visokih zneskov. Z davčno razbremenitvijo dohodka iz dela se bodo zvišale tudi neto plače delavcev. Hkrati se bo povečala konkurenčnost slovenskega gospodarstva, zmanjšala se bo brezposelnost in tudi obseg sive ekonomije. V Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da so obremenitve v Sloveniji previsoke, kar argumentirajo tudi raziskave in primerjalni podatki z drugimi državami Evropske unije. Eden izmed ključnih problemov konkurenčnosti slovenskega gospodarstva so previsoke obremenitve plač. To se s to spremembo zakona bistveno spreminja. Sprememba Zakona o dohodnini po prepričanju Slovenske demokratske stranke pomeni premik tako za delojemalce kot za delodajalce. V Slovenski demokratski stranki pričakujemo, da vas bomo v nadaljevanju te razprave prepričali, da predlagano spremembo Zakona o dohodnini podprete in s tem omogočite delavkam in delavcem v Sloveniji višje plače, vendar ne na račun dodatnega obremenjevanja gospodarstva,

Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Spoštovani gospod minister, kolegice in kolegi! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini je bil del paketa davčnih zakonov, ki jih je koalicija želela sprejeti po hitrem postopku, a je bil predlog maja letos na seji Kolegija predsednika Državnega zbora zavrnjen. Razlog je bil, kot ga je takrat navedla Vlada, ker bi v primeru kasnejšega sprejetja predloga zakona lahko nastale težko popravljive posledice. V Poslanski skupini LMŠ menimo ravno obratno; s sprejetjem predloga zakona bodo šele nastale težko popravljive posledice tako za javne finance kot za državo v celoti. Vlada hkrati v spremembah proračuna 2022 skupne prihodke iz naslova dohodnine za leto 2022 ocenjuje v višini milijarde 507 milijonov evrov in bodo glede na oceno v že sprejetem proračunu 2022 višji za 63,8 milijona evrov, za leto 2023 pa celo dviguje oceno na milijardo 784 milijonov evrov. evrov. Če bi bil predlog novele sprejet, bi bilo v proračunu v naslednjih štirih letih, vsaj tako meni tudi Fiskalni svet, kumulativno 2,2 milijarde manj sredstev. Vlada računa, da bomo to pokrili z večjo gospodarsko rastjo, z večjim povpraševanjem oziroma trošenjem, z rastjo storitev v splošnem. upoštevanju napovedi rasti BDP, ki je zelo optimistična, v naslednjih letih povprečno znaša 5 procentov, bo takšen izpad, ki bo v proračunu nastal samo iz naslova dohodnine, zelo težko kompenzirati tudi ob veliko večji potrošnji, na katero računa Vlada. Ne smemo pozabiti, da je pretežni delež dohodnine namenjen financiranju občin. In trenutni bombončki, ki jih občinam deli Vlada, bodo lahko zelo hitro postali kisli. Samo dve možnosti se nam v takšnem scenariju, ki nam ga pripravlja Vlada, ponujata: ali se bomo morali odpovedati nekaterim že obstoječim proračunskim izdatkom ali pa se bomo še kar naprej brez tehtnega razmisleka o tem, kaj bo čez nekaj let na področju javnih financ, zadolževali za ukrepe, ki nimajo prav nobene povezave z epidemijo. To slednje tudi pomeni, da bi javne finance in s tem seveda nas, ob vseh bolj glasnih napovedih o spremembah na finančnih trgih v Evropski uniji, lahko zelo hudo in boleče premetavalo v naslednjih letih. Javna predstavitev, v kateri je bilo mogoče sporočiti mnenja, predloge in pripombe, je za tako pomembno spremembo trajala le dva tedna. Pripombe večinoma niso bile upoštevane, ker po mnenju Ministrstva za finance niso bile skladne s cilji predloga zakona oziroma so se nanašale na vsebine, ki niso predmet tokratnih sprememb zakona. Sindikalne centrale so se zato maja letos umaknile iz Ekonomsko-socialnega sveta. Za to so se odločile, kot so navedle, zaradi sistematičnega kršenja pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta s strani Vlade, pri čemer je sodu izbilo dejstvo, da predlog sprememb davčne zakonodaje, v katerem je bil tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, sploh ni prišel na mizo Ekonomsko-socialnega sveta. V Poslanski skupini LMŠ se nam zdi nedopustno, da pri sprejemanju zakonov ni ustreznega dialoga s strokovnimi deležniki, če pa že je, se njihovih predlogov ne upošteva oziroma se jih upošteva zelo minimalno. Prepričanje je, da samo jaz, tukaj mislim seveda na Vlado, vem, kako je treba, nas še nikoli ni pripeljalo prav daleč. S predlogom, ki ga imamo na mizi, se nadaljuje tudi rušenje načel, ki predvidevajo, da vsak prispeva po svojih zmožnostih in da so zavezanci v primerljivem gmotnem položaju obremenjeni primerljivo. Velja omeniti tudi, da je Vlada v zadnjem času predlagala kar nekaj trajnih povečanj javnih izdatkov, kar bo še dodatno razprlo škarje v javnih financah. Vlada skozi ta ukrep posredno nakazuje, da bo v naslednjih treh oziroma štirih letih Republika Slovenija bodisi drastično povečevala zadolženost ali pa bo potrebno ukiniti določene politike, bolj kot si to lahko mislimo danes in bolj kot je to razvidno iz predloga proračunov za leti 2022 in 2023. Spoštovani, zaradi vsega navedenega takšnega Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini v Listi Marjana Šarca ne moremo podpreti. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednje stališče je stališče Poslanske skupine SD. Predstavil ga bo gospod Gregor Židan. Izvolite.

Podoben, a manj škodljiv predlog zakona, vložili so ga poslanci SDS, a takrat še v opozicijski vlogi, je na julijski seji zbora končal zakonodajni postopek, Odbor za finance ga namreč ni podprl. Predlogu je nasprotovala tudi Vlada, čeprav so ga predlagali njeni poslanci. Takrat smo opozarjali, da vladajoča koalicija ruši svoj škodljiv zakonski predlog samo zato, ker ima Vlada predlog, ki bi povzročil še več javnofinančne škode. Na dan začetka tiste seje, je potrditev tega objavil Fiskalni svet. V analizi učinkov vladnih predlogov zakonov je izpostavil, da bi uveljavitev tega zakona že v prihodnjem letu pomenila skoraj četrt milijarde nižje proračune iz naslova zbrane dohodnine in da bi v štirih letih ta vsakoletni primanjkljaj narastel na skoraj 850 milijonov evrov. V štirih letih bi nam samo ta zakon povzročil za vsaj 2 milijardi in 205 milijonov škode. Naj ta podatek ponovim vsem tistim, ki danes hvalijo ta predlog, pa od poletja niso imeli časa niti prelistati do 4. strani analize, ki jo je na predlog Komisije za nadzor javnih financ pripravil Fiskalni svet v štirih letih bi nam samo ta zakon povzročil 2 milijardi in 205 milijonov evrov škode! Tu bi razumni naredili piko, zaključili stališče in mirne vesti soglasno glasovali proti temu zakonskemu predlogu. Toda živimo v nerazumnih časih in vladajo ljudje, ki jim ni mar za razdejanje, ki ga bodo pustili za seboj. Edino, kar jih lahko zadrži, je vloga tega zbora in moč, ki jo ima, da davkov Vlada ne more odrejati brez zakona, ki ga sprejme sprejme Državni zbor. Zato smo dolžni tu predstaviti argumente in upati, da vsaj poslanke in poslanci slišijo, kar ima povedati Fiskalni svet, da vsaj poslanke in poslanci znajo uporabiti razum in presoditi, da zdaj ni čas za razmetavanje denarja, sploh ne, potem ko so nas zgolj neposredni stroški pandemije doslej stali 4 milijarde in 407 milijonov evrov in vsi vemo, da je velik del tega denarja izposojen. Morda nas bo minister za finance danes lahko razveselil z aktualnimi podatki, koliko so znašali stroški, ki z epidemijo nimajo zveze, ko je javni dolg ob hkratnem izbruhu pandemije in menjavi vlad skočil višje od vrednosti iz časov dolge gospodarske krize, ko smo izvedeli, da bo Vlada letošnjo dovoljeno porabo prekoračila za eno milijardo in pol in da je proračune za prihodnja leta zastavila tako, da se bo javnofinančni položaj še dodatno poslabšal. In ta predlog je zgolj eden izmed mnogih škodljivih ukrepov, ki jih sprejemajo trenutno vladajoči. Toda vsa dosedanja davčna znižanja so v primerjavi s to le kaplja v morje. v morje. Pretekli teden sprejeti Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb bo na primer v prihodnjem letu povzročil le 10 procentov izpada, ki bi jih zgolj v prvem letu povzročil ta predlog zakona. Predlagane vsebine tega zakona samo na videz dajejo vsem, toda učinke bodo najbolj občutili tisti, ki že sicer zaslužijo največ. Postopni dvig splošne davčne olajšave naj bi sledil cilju pravičnosti, da z dohodki pod minimalno plačo ne bi plačevali davkov, a moramo izpostaviti, da je kaj takega mogoče le ob izpolnitvi dveh pogojev. Prvič, da se pravično in evropsko primerljivo obdavčijo premoženje in kapitalski dobički – vladajoči sicer delajo v nasprotno smer drugič, da se preneha rušiti solidarnost s stalnim iskanjem novih izgovorov in načinov, kako nekateri ne bi več prispevali za skupne potrebe. Zadnji primer so bili predlogi o uvedbi socialne kapice. Za solidarnost z najšibkejšimi morajo uspešnejši ravnati solidarno. Edini način, da bi lahko najrevnejše popolnoma razbremenili davkov, je torej, da progresivno obdavčimo lastnike premoženj in prejemnike dobičkov. A česa takega trenutno vladajoči nimajo v načrtih, ravno prav nasprotno, in s svojimi darili ciljajo predvsem na tiste z vrha lestvice prejemkov. Primer je predlog seniorske olajšave. Za več kot 300 tisoč upokojencev, ki prejemajo manj kot tisoč evrov pokojnine, se z uvedbo seniorske olajšave ne bi spremenilo nič, koristilo jo bo lahko manj kot 80 tisoč upokojencev, resnično spremembo pa bo to pomenilo le za tistih 21 tisoč ali 5,7 procenta upokojencev, katerih pokojnine so danes višje od tisočaka in pol. In nenazadnje dolžni smo opozoriti tudi na drugo plat zgodbe, da bo posameznik sicer morda res imel več denarja v enem žepu, a bo zato iz drugega plačeval za zdravljenje in šolanje, za svojo pokojnino pa bo moral varčevati sam. Država bo brez virov za pomoč vsem tistim, ki davkov nimajo od česa plačevati, pa tudi občine, ki so odvisne od teh istih virov, bodo imele manjše možnosti za vse, kar se od njih pričakuje. Očitna usmeritev vladajočih je tudi, da naj večino vseh zapitkov znova plačala aktivna generacija in srednji sloj, koristi pa bi imelo predvsem zgornjih 5 Zato razumna odločitev ne bi smela biti težka. Predlagane spremembe rušijo solidarnost in progresivnost, ne upošteva se okoliščin, v katerih smo se znašli, razdira se eden od ključnih virov financiranja držav in občin, resnične koristi bo imela zgolj majhna skupina, ki zasluži največ. Zato tak predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. V skladu s to ugotovitvijo bo ravnala tudi Poslanske skupina Socialnih demokratov. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Gospod Luka Mesec bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. Hvala lepa in lep pozdrav! Namen tega zakona je dvojen; po eni strani povečevanje dohodkovne neenakosti med ljudmi v Sloveniji, po drugi strani pa izčrpavanje države, javnih financ, ki bo nujno vodilo v nove reze socialne države in javnih storitev, ki jih državljani te države uživajo. Zanimivo je, da v času, ko se cel svet obrača proti takim politikam, jih obravnava kot zmotne – pa ne govorim tukaj samo o nekih levičarskih politikah, ampak tak postaja svetovni mainstream, če gledate, kaj se govori trenutno po inštitucijah, kot so Mednarodni denarni sklad, Evropska komisija, kaj razmišlja ameriška administracija ali pa kaj razmišlja kitajska komunistična partija, boste naleteli na zelo podobne stvari –, da je neenakost v državah in po svetu prevelika, da bo treba kapital bolj obdavčiti, da bo treba bistveno bolje poskrbeti za enakost in enake možnosti med ljudmi. Ta reforma pa gre direktno v obratno smer in to po obeh plateh, tako po neposrednih učinkih, ki bodo povečali neenakost med ljudmi, kot po posrednih učinkih. Se pravi, 800-milijonski izpad proračunskih sredstev, od tega bo 400 milijonov padlo na občine, bo neposredno vodil v zniževanje standardov v državi. Skratka, po obeh plateh bomo šli navzdol zato, da bo nekaj odstotkov najbolje plačanih v tej državo dobilo malo višje prihodke. To je ta reforma v grobem. Pa si zdaj poglejmo malo bolj v drobovje. Prva stvar, ki bode v oči, je znižanje najvišjega dohodninskega razreda s 50 na 45 odstotkov. V najvišjem dohodninskem razredu pri nas je 300 ljudi. To so ljudje z najvišjimi plačami v državi, ljudje, ki letno zaslužijo več kot 70 tisoč evrov in od tega ukrepa bo imelo korist samo teh 4 tisoč 300 ljudi. Ni res, kar pravi minister ali pa kar pravi Vlada, da bo zdaj 5 odstotnih točk manjša obdavčitev tega segmenta prebivalstva vodila v to, da bolje plačani ali pa bolj izobraženi kadri ne bodo več hodili iz države. Pokažite mi nekoga, ki v Sloveniji zasluži več kot 70 tisoč evrov na leto in je odšel iz te države zaradi tega, ker se mu zdi, da je preveč obdavčen. Drugič. Splošna olajšava se bo naslednje leto dvignila s 3 tisoč 500 na 4 tisoč 500 evrov, do leta 2024 pa postopoma na 7 tisoč 500 evrov. Tukaj Vlada pravi, da bo to koristilo nižje plačanim, ampak dejstvo je, da pozablja, da obstaja pri nas tudi povišana splošna olajšava, ki že zdaj znaša preko 10 tisoč evrov, in ki jo koristijo tisti z najnižjimi plačami. Učinek tegale dviga, kot ga predvideva Vlada, pa je naslednji: nekdo z bruto plačo 800 evrov ne bo od tega imel nič, nekdo z bruto plačo tisoč evrov bo leta 2025 53 evrov na boljem, nekdo z bruto plačo 2 tisoč evrov 87 evrov na boljšem, nekdo z 20 tisoč evri pa 614 evrov na boljšem. Se pravi, tisoč evrov bruto plače 53 evrov, 20 tisoč bruto plače 614 evrov. To je učinek razbremenjevanja preko zviševanja splošne olajšave. Dalje. Neobdavčene božičnice za direktorje. Trenutno je v slovenski pravni red vpisano, da lahko del plače za poslovno uspešnost kot božičnico neobdavčeno

njegove lastne povprečne plače, kar spet pomeni, da bo delavka v Mercatorju dobila 100 odstotkov svoje lastne povprečne plače, menedžer v Marcatorju pa 100 odstotkov njegove povprečne plače.

Dalje, v Sloveniji ni problem samo dohodkovna neenakost, ki se s tem povečuje, še večji problem je premoženjska neenakost. Struktura je namreč taka: večina davčnih zavezancev, ki ima dohodke pod 4 tisoč evrov bruto, v povprečju zgolj en odstotek svojih dohodkov prejme iz kapitalskih dohodkov. Se pravi, obresti, dividende, najemnine in tako dalje. Ostalih 99 odstotkov pa prejmejo iz svojega dela. Imamo pa na drugi strani, če pogledamo tisoč najbogatejših prebivalcev Slovenije, ti pa večino svojih dohodkov ne prejmejo od dela, ampak od dobičkov iz kapitala, obresti, dividend in nepremičnin. Njim v prid gre četrti ukrep v tem zakonu. To je nižanje davkov na oddajanje premoženja, ki bo stopnjo dohodnino od dohodka iz kapitala znižalo s 27 in pol na 25 odstotkov, iz oddajanja premoženja v najem pa s 27 odstotkov Ta dva ukrepa sta oba strela v napačno smer, ker kot prvo, povečujeta dohodke predvsem najbogatejšega segmenta prebivalstva, ki večji del svojih dohodkov prejema iz kapitala. In drugič, v času, ko se nepremičninski trgi pregrevajo, sploh v urbanih središčih v Sloveniji in na Obali, boste znižali davke za oddajanje premoženja v najem za praktično polovico, s 27 odstotkov in pol na 15 odstotkov. To pomeni, da se bo še bolj splačalo to, kar se počne že sedaj v Sloveniji; namesto da bi nekdo, ki ima prihranke na banki ali ki investiral v neko produktivno dejavnost, kupi raje stanovanje v Ljubljani, računa na to, da bodo cene letele še naprej v nebo, hkrati pa to stanovanje oddaja za toliko denarja, da si s tem praktično pokriva stroške kredita. Vi boste ta model s tem še spodbudili in še prilivate olje na ogenj. Posledice tega pa so, seveda, višje cene stanovanj, ki si jih tisti, ki bi jih zares rabili, mladi, družine in tako naprej, ne morejo več privoščiti. Stanovanja so se že sedaj pri nas po urbanih središčih spremenila v špekulativno blago, vi pa boste še prepolovili davke za špekulante, ki to počnejo. Pa vem, da bom sedaj slišal z druge strani, da so to upokojenci, ki imajo eno stanovanje v lasti. Ampak poglejte, če bi vi zares hoteli pomagati tem upokojencem, ki oddajajo eno stanovanje zato, da malo pokrpajo svojo nizko najemnino, bi se rajši pogovarjali o integralni dohodninski stopnji. To je je plačevanju dohodnine na način, da jo plačaš po enakem znesku, ne glede na to, ali prejmeš dohodke iz dela, kapitala ali obresti. Potem bi lahko targetirali tiste z nižjimi prihodki, da ne bi bili toliko obdavčeni, kot so. Tako pa bo nekdo, ki oddaja 20 nepremičnin v najem, bistveno na boljšem kot nek upokojenec, ki oddaja eno stanovanje, pa bo namesto 27 odstotkov in pol, recimo, za 400-evrsko najemnino sedaj plačal 15 odstotkov. To se bo bistveno poznalo nekomu, ki z najemninami dobi 10 tisoč evrov na mesec. Pa verjemite, ni tako malo takih v državi. Peti ukrep so seniorske olajšave, kjer je zopet slika zelo jasna. Rešitev ste napisali na način, da se uvede olajšava neobdavčenega dohodka za upokojence v višini tisoč 500 evrov na mesečni ravni. Preračuni kažejo, da bo upokojenec s tisoč 200 bruto pokojnine s tem ukrepom dva evra na boljšem, upokojenec s 3 tisoč evri bruto pokojnine pa 151 evrov na boljšem. Skratka, spet ustvarjate oziroma poglabljate neenakost na nek popolnoma neracionalen način. Argument, ki ga pogosto slišimo, je, da so pri nas davki previsoki in da če se primerjamo z okoliškimi državami, bomo videli, da je Slovenija preveč obdavčena. Dejstva so naslednja: pri 1,67 odstotka povprečne plače, kar je pri nas okoli 3 tisoč evrov bruto, je skupna obdavčitev v Sloveniji 47 odstotkov, v Belgiji je skoraj 59 odstotkov, v Nemčiji in Avstriji tudi bistveno več kot pri nas – 51 odstotkov, Češka in Madžarska pa sta pa približno tam kot mi – 46 oziroma 45 odstotkov. To je, kar se tiče obdavčenja nekoliko nadpovprečne plače. Pri povprečni plači je stvar sledeča: Češka in Madžarska imata višjo obdavčitev povprečne plače kot mi – 44 oziroma 43 odstotkov in nižjo plačo ima Slovenija pri najnižjih plačah, to je pri 67 odstotkov povprečja, kjer imamo mi 40 odstotkov, Češka in Madžarska pa 44 kjer imamo mi 40 odstotkov, Češka in Madžarska pa 44 oziroma 41. Skratka, plače pri nas so obdavčene, kar se tiče povprečne in dvotretjinsko povprečne, so obdavčene približno toliko kot na Češkem in Madžarskem ali pa v okolišu; kar se tiče višjih plač, pa so obdavčene manj, kot so te obdavčene v Belgiji, Avstriji ali v Nemčiji. Je pa dejstvo in sedaj prehajam na drugo točko, da bo ta davčna reforma izpraznila državni proračun in druge javne blagajne. Minister za finance je prej rekel, da se je letošnji učinek oziroma da se bo učinek te davčne reforme izničil z gospodarsko rastjo in uspešno ekonomsko politiko Vlade, ki naj bi jo ta vodila in da se to leto že pozna ob tej rasti, ki jo beležimo. Pozabil je seveda povedati, da ta rast ni organska rast. Ta rast se pojavlja, prvič, zato ker je bilo lani gospodarstvo del leta zaprto in smo imeli recesijo in seveda je sedaj rast višja, kot je bila lani, ker se je gospodarstvo spet odprlo. Kot drugo pa pozabil je povedati, da ste med podjetja in ljudi razdelili 2,4 milijarde evrov izposojenega denarja, kar je enkraten dogodek in se ne bo – mogoče se lahko drugo leto še ponovi, če bo virus vztrajal –, definitivno se pa ne more ponavljati tudi leta 2023 pa 2024 in 2025 in tako naprej. Boste pa sistemsko pustili naslednji vladi 800-milijonsko luknjo vsako leto v proračunu. 800 milijonov letno je, kolegica in kolegi, veliko denarja. Za ta denar bi lahko vsako leto zgradili 9 tisoč javnih neprofitnih stanovanj, to je toliko, kot jih v Sloveniji manjka, in o tem se pogovarjamo že 20 let. Namesto da bi 800 milijonov evrov kot enkraten izdatek dali v stanovanja, jih boste vi zapravili za tole, kar je pred nami, ki ne bo nikomur kaj prida koristilo. Lahko bi zgradili 10 infekcijskih klinik ali pa okoli 130 novih domov za starejše. To se da narediti z 800 milijoni evri! Lahko pa po drugi strani, tako kot delate vi, ta denar zapravimo za to, da bodo malo višjo plačo dobili tistih 4 tisoč 300 ljudi, ki so v najvišjem dohodninskem razredu, da se bo z višjo splošno olajšavo nekomu za tisoč evrov malenkost popravila plača za 50 evrov, nekomu z 20 tisoč evri pa krepko za 600 evrov na mesec, da boste omogočili direktorjem neobdavčene božičnice v višini njihovih plač, da boste še naprej pregrevali nepremičninski trg v Sloveniji in da bodo upokojenci z najvišjimi pokojninami spet – mogoče jih je kakšen odstotek – na boljšem za dobrih sto evrov na mesec. Boste povedali na volitvam mladim, zakaj namesto tega ni stanovanj, starejšim, zakaj namesto tega ni domov za upokojence, ali pa tistim, ki čakajo v javnem zdravstvu, zakaj niste raje kaj koristnega z 800 milijonov evrov naredili v javnem zdravstvu. Sicer pa to ni prva taka reforma pri nas, če ji tako rečemo, ampak se bolj strinjam z Janisom Varufakisom, ki je bil prejšnji teden v Ljubljani in je za Grčijo, kjer so podobne eksperimente izvajali nekih 15 let, rekel, da se država ni reformirala, država se je dereformirala, in to je deformiranje države, kar počnete. Nekaj takega se je Janševa vlada poslužila že med letoma 2004 in 2008, se pravi v prvem mandatu Janeza Janše na mestu predsednika Vlade. Takrat ste davke na dohodnino, kapital in tako naprej, skupaj znižali za približno milijardo evrov, sledilo pa je naslednje. Ko je udarila kriza, se je seveda blazno povečal primanjkljaj javnih financ. Da bi ta primanjkljaj v javnih financah zmanjševali, ste se poslužili varčevalnih ukrepov in na koncu je žrtev teh varčevalnih ukrepov slovensko zdravstvo, socialna država, to, da se 10 let praktično ni zgradilo nobeno javno stanovanje, in to, da imamo državo tako ali drugače napol v razsulu. To vajo zdaj ponavljate še enkrat, rezultat pa poznamo. Mislim, da vsak, ki malo spremlja, kaj se dogaja okrog nas, vidi, kako se bodo stvari obračale. obračale. Evropa je drugače odreagirala kot v prejšnji krizi. Odločila se je, da bo državam v covidu, za razliko od finančne krize, tokrat finančno pomagala in dobili smo možnost, da ublažimo pritisk na javne finance z evropsko pomočjo. Ampak ker se pojavlja inflacija, se po centralnih bankah po svetu že govori, da bo treba to politiko spremeniti, mogoče dvigniti obrestne mere, zmanjševati količino denarja v obtoku in verjetno je vprašanje časa, kdaj se bo v Evropi zopet pojavil pritisk po tem, da ponovno aktiviramo fiskalna pravila. Po fiskalnem pravilu, ki ga imamo zapisanega, dolg v Sloveniji ne bi smel znašati več kot 60 odstotkov BDP. Vi ste ga povečali na 80 odstotkov BDP in skokovito raste. Ko boste zvrtali še 800-milijonsko luknjo v javne finance in – če se zgodi to, pred čemer svarim – bo prihodnja vlada, ne glede na to, kdo jo bo vodil, imela velik problem krpati proračune. Mogoče je to celo namen te reforme. Mogoče kdo špekulira, da boste volitve izgubili in da boste iz opozicijskih klopi naslednjo vlado naslednjo vlado lažje rušili, če tako škodljivo reformo sprejmete. Nenazadnje bi vaš še enkrat, preden zaključim, spomnil na besede mag. Širclja, zdaj finančnega ministra, na hearingu za finančnega ministra marca 2020. Takrat mi je na moje vprašanje, zakaj je, mislim, da o nekem davčnem vprašanju, za 180 stopinj obrnil stališče, ki ga je zagovarjal kot poslanec. In je rekel: »Povsem enostavno je, kolega Mesec; ko si v vladi, si v vladi, ko si v opoziciji si v opoziciji, naloga opozicije pa je zrušiti vlado.«

Hvala za besedo, spoštovana gospa podpredsednica. Drage kolegice in kolegi, spoštovani gospod minister, državna sekretarka! Seveda ko delamo davčno reformo, seveda tudi, ko delamo proračun, imamo nek okvir, si postavimo neka izhodišča, pogledamo gospodarsko rast, ki je rekordna, pogledamo brezposelnost, ki je rekordno nizka, pogledamo seveda dolg države, ki je pod povprečjem evrskega območja in pod povprečjem Evropske unije, in seveda je tukaj še veliko kazalnikov, ki jih mora vlada upoštevati, ko predlaga davčne reforme in tudi proračunske dokumente. Zakon o dohodnini omogoča, to želim naprej izpostaviti in podčrtati, da bodo zaposleni, tisti, ki delajo, torej dohodninski zavezanci, postopoma imeli višje neto plače. Tukaj se zdaj lahko in se, očitno, politika opredeljuje, kdo je za višje neto plače in kdo je proti višjim neto plačam, kako bo se to realiziralo z Zakonom o dohodnini, predvsem na način, da se bo postopoma – poudarjam, postopoma, ne naenkrat – povečevala splošna dohodninska olajšava, in sicer za leto 2022

Če pogledamo prag tveganja revščine, o katerem bomo najbrž v naslednjih dneh in mesecih veliko govorili, naj izpostavim, da je zadnji podatek prag tveganja revščine na letni ravni 8 tisoč 864 evrov. Večkrat sem zadnja leta se tukaj javno spraševal, pa nisem bil edini, ali je moralno, da država obdavči tisti dohodek posameznega državljana, državljanke, ki ga le-ta potrebuje, da preživi. Ali je torej moralno s strani države, da država obdavči, v tem primeru dohodke, do 8 tisoč 860 evrov, ki jih državljan potrebuje, da preprosto preživi? Odgovor, kar se mene osebno in Nove Slovenije tiče, je ne, ni moralno in zaradi tega postopoma dvigujemo splošno dohodninsko olajšavo. Še en pomemben podatek je, po katerem je Slovenija zanimiva. To je Ginijev koeficient, ki pokaže, da smo mi zelo egalitarna družba, da smo enaki glede prihodkov. Nekateri seveda želijo, da smo egalitarni v revščini, in želijo, da je revščina za vse, ne samo za peščico. Mi seveda temu nasprotujemo in želimo, da tisti, ki so pridni, ki so podjetni, da ti imajo od svojega dela več. Zato stremimo za tem, da so nižji davki in da so višje neto plače. Seveda, ko obravnavamo davčno reformo, imamo pred seboj tudi dolg države, ki se nam ga očita. Kot rečeno, dolg države je pod povprečjem evrskega območja in je pod povprečjem Evropske unije. In še, kar se tiče Nove Slovenije, čas je, gospe in gospodje, da se delo v tej državi splača, da se bo splačalo delati. Seveda, se tudi zavedamo, da je dohodnina izjemno pomemben, pravzaprav najpomembnejši davčni prihodek lokalni skupnosti, občini. V tem času, odkar je Vlada predlagala novelo Zakona o dohodnini, ki jo obravnavamo na tej seji, se je Vlada dogovorila z reprezentativnimi organizacijami občin – Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije –, da bo povprečnina za leto 2022 na višini 645 evrov, to je za 16,8 evrov več kot letos, in da bo povprečnina za leto 2023 na višini 647 evrov. Ob tem želim spomniti, da je ta državni zbor z veliko večino podprl tudi Zakon o finančni razbremenitvi občin, ki bo vsem občinam v Sloveniji prinesel približno 70 milijonov razbremenitev. Kolegice in kolegi, narava obstoja države zahteva zagotavljanje nekaterih dobrin in storitev, ki so nujno potrebne za njeno delovanje. Naloga države je namreč ustvariti okvir, ki zagotavlja varnost in urejeno sobivanje, ter okolje, v katerem ima posameznik možnost, da razvije svoje potencialne, množi svoje talente, uresničuje svoje sposobnosti, ustvari družino in tako naprej. Seveda mora država za financiranje zagotavljanja teh svoboščin, dobrin in storitev oblikovati mehanizem, preko katerega državljani določen del svojega dohodka prispevajo v skupen državni proračun. Koncept davkov sam po sebi torej pomeni poseg v lastninsko pravico posameznika, ki pa je utemeljen in upravičen v nujnosti oblikovanja države in delovanja njenih sistemov. Ker gre pri določanju davkov za sicer upravičen poseg v lastninsko pravico posameznika, je pri vzpostavitvi davčnega sistema potrebna velika mera racionalnosti in previdnosti. V Novi Sloveniji trdimo, da je neutemeljeno visoka raven davčne obremenitve nevarnost, ki bi lahko pomenila nepravičen poseg v lastninsko pravico posameznika. Še morda zanimiv podatek glede dohodnine. 79 procentov zavezancev, ki imajo plačo do povprečne plače v Sloveniji,

si želimo uspeha, potem potrebujemo davčne spremembe in temu sledi ta koalicija oziroma ta vlada. V času, ko Evropska unija začenja zeleni prehod, Slovenija potrebuje davčne reforme, s katerimi bi ustvarila spodbudno poslovno okolje, postala privlačna za investitorje ter ohranjanje visoko izobraženih domačih in privabljanje tujih vrhunskih kadrov, ki bi pripomogli k dvigu produktivnosti države. Prav tu na področju produktivnosti imamo v državi velik problem, saj smo približno 19 odstotkov pod povprečjem Evropske unije, kar zadeva produktivnost. Slovenija bo v pocovidnem obdobju lahko uspešna le, če bo opustila strmenje k povprečnosti in davčnemu kaznovanju tistih, ki najbolj polnijo državno blagajno in pripomorejo k rasti. Posledično bo v državi potrebna tudi sprememba miselnosti. Pričakujemo, da bomo vsi poslanci že tako daleč in nam bo dobrobit države ob teh razvojno pomembnih odločitvah pomembnejša kot kratkovidni politični boj. Po deležu prispevkov delavca ostajamo drugi v OECD. Kaj želim povedati – da ta novela Zakona o dohodnini prinaša tudi razbremenitev dela. O nujnosti razbremenitve dela govorimo že najbrž dve desetletji, ampak nobenega konkretnega ukrepa nobena vlada do sedaj ni pripravila, še manj realizirala. Slovenija torej še vedno ostaja visoko na lestvici po deležu prispevkov delavca v stroških dela. Do predlanskega leta smo bili z 19 odstotki prvi, ko nas je prehitela Litva, ki je z davčno reformo povečala delež prispevkov delavca na 19,2 odstotka. Povprečje OECD je sicer 8,3 odstotka, z deležem prispevkov delodajalca 13,9 odstotka pa smo blizu povprečja OECD, ki je 13,3 odstotka. Nižji davki vodijo v večjo zaposlenost, višje plače in gospodarsko rast. Slovenski bruto domači proizvod se je v drugem četrtletju na letni ravni povečal za visokih 16,3 odstotka, brezposelnost pa je bila konec avgusta nižja po decembru 2008, država pa je spodbudno finančno okrevala. Zato mi trdimo, da je znižanje davkov naložba za prihodnost. Nižji davki za podjetja vodijo v višje plače, več zaposlovanja in višjo rast. Čeprav prehodno obdobje prinaša davčni primanjkljaj, pa lahko država nanj gleda kot na naložbo, ki bo v prihodnosti omogočila višje plače, več zaposlovanja in višjo raven porabe. Kaj bodo od pričujoče davčne reforme spremembe Zakona o dohodnini imeli zaposleni? Kakšen bo neto učinek na neto plačo, če bo ta zakon sprejet? Letni učinek bo približno ena plača; eno neto plača več. Za osnovo izračuna učinkov smo vzeli lansko povprečno plačo, ki je znašala tisoč 856 evrov. Pri tej plači bo neto plača prihodnje leto zaradi predlaganih davčnih sprememb višja za okoli dva odstotka. Skupaj pa se bodo letni prejemki, v izračun smo zajeli še izplačilo regresa in nagrade za poslovno uspešnost v višini plače posameznika, zvišali za okoli 1,6 odstotka. Ob nespremenjeni bruto plači, regresu in nagradi bi se tako letni prihodek posameznika zvišal za okoli 284 evrov. Leta 2025, ko bodo uveljavljeni vsi učinki, pa se bo letni prejemek posameznika zvišal za 7 odstotkov, tako kaže naš izračun. To je približno tisoč 260 evrov več, kot bo prejel letos, seveda ob nespremenjenem strošku dela. Ob predpostavki Umarjevih napovedi rasti plač in inflacije se bo davčno breme stroška dela pri povprečni mesečni plači s sedanjih 43,5 odstotka prihodnje leto znižalo za za približno odstotno točko. Leta 2025, ko bo ta zakon v polnosti uveljavljen, pa bo država pri povprečni plači pobrala okoli 40 odstotkov stroškov dela. Ob ugodnih gospodarskih gibanjih bo zaradi rasti plač in zaposlenosti izpad državnega proračuna bistveno manjši, kot ocenjuje Ministrstvo za finance v predlogu gradiva. Po ocenah tega bodo spremembe dohodninske zakonodaje prihodnje leto zmanjšale prilive dohodnine za okoli 248 milijonov evrov, toda ob tem zaradi učinka davčnih sprememb pričakuje 0,7 odstotka večjo potrošnjo in posledično višje prilive davkov na potrošnjo. Leta 2025, ko bodo v celoti veljale vse predlagane davčne spremembe, bo pri povprečni plači posamezniku ostala še ena plača in to je pravzaprav ključno sporočilo, bi moralo biti ključno sporočilo z današnje seje, in se potem sprašujem, kako je sploh mogoče, da celo nekateri sindikati ostro nasprotujejo zvišanju neto plače. Leta 2025 se bo olajšava z zdajšnjih 350 evrov, kot sem že povedal, dvignila na 7 tisoč 500 evrov. Ministrstvo za finance tudi ponovno uvaja, kar je pomembna sprememba Zakona o dohodnini, ponovno uvaja letno usklajevanje dohodninske lestvice in posebnih olajšav za inflacijo. S tem se pravzaprav odpravlja eden od ukrepov Zakona o uravnoteženju javnih financ, s katerim je država manjšala proračunski primanjkljaj v prejšnji krizi. Dohodninska lestvica se je namreč vsako leto usklajevala vse do leta 2013, začasna zamrznitev letnega usklajevanja pa se je spremenila v stalno tako kot tudi zvišanje DDV. Zaradi odprave usklajevanja se je davčna obremenitev stroškov dela pri povprečni plači od leta 2013 do 2019 zvišala za odstotno točko. Spoštovane kolegice in kolegi! To in še veliko je razlogov, zaradi katerih bo Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati podprla predlog sklepa, da je Zakon o dohodnini primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa tudi vam. Gospa Monika Gregorčič bo predstavila stališče Poslanske skupine SMC. Izvolite.

v smeri večje produktivnosti in prispevati k ohranjanju visoke gospodarske aktivnosti, ki nam jo je uspelo tudi v času pandemije vzdrževati na visoki ravni s premišljenimi in učinkovitimi tako imenovanimi proticovidnimi ukrepi. Poslanski skupini SMC nas še posebej veseli, da je v rešitev v 1. členu predloga zakona, gre za neobdavčitev družinskih pokojnin, da je ta rešitev v zakon vključena na našo pobudo. Ena od ostalih ključnih vsebinskih rešitev pa je zvišanje splošne olajšave s 3 tisoč 500 evrov na 7 tisoč evrov, nadalje se znižuje davčna stopnja v petem dohodninskem razredu na 45 odstotkov ter spreminja se davčna obravnava plačila za poslovno uspešnost. Poslanci SMC verjamemo, da gredo te spremembe v smeri povečane sposobnosti našega gospodarstva, da zadržuje in privablja ustrezne kadre, pri tem pa ga v trenutnih razmerah ovira predvsem relativno nizek razpoložljivi dohodek povprečnega slovenskega delavca. Poleg večje atraktivnosti delovnega okolja mora država stremeti tudi k visoki stabilnosti in predvidljivosti davčne politike. Ta mora biti konsistentna, inkluzivna, mednarodno konkurenčna in osredotočena tudi na visoko strokoven in mlad perspektiven kader, ki ima potencial, da postane gonilo najproduktivnejših kolektivov in s tem tudi naše nadaljnje gospodarske rasti. Poleg sprememb, ki zadevajo prihodke iz naslova dela, pa ta novela predvideva tudi nižjo stopnjo dohodnine od dohodkov iz kapitala, znižuje se s 27 krajše obdobje lastništva kapitala, po katerem se ne plača dohodnine od dobička iz kapitala, ter uvedbo nižje stopnje dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem. Cilj vseh teh sprememb je spodbuditi kapitalski trg in zmanjšati nepremičninski najemniški sivi trg. Seveda razumemo prizadevanja Vlade po davčni razbremenitvi dohodkov državljanov, ob tem smo previdni in menimo, da je pri uvajanju teh sprememb potrebno biti daljnoročno usmerjen, predvsem to velja za zmanjševanje prilivov v proračun v času višjega primanjkljaja, ki je nastal kot posledica reševanja gospodarstva v času pandemije. Zato pozdravljamo vladno odločitev, da se navedene spremembe ne bodo uvajale nemudoma, temveč postopoma. V SMC namreč vseskozi konsistentno opozarjamo na pomen dolgoročne javnofinančne stabilnosti, a se pri tem seveda zavedamo tudi časovnega zamika med uvedbo pravih targetiranih davčnih ukrepov in njihovih pozitivnih javnofinančnih učinkov. Kot je že bilo rečeno, znižanje davkov je pravzaprav naložba v prihodnost, ki bo omogočila višje plače, več zaposlovanja, višjo raven porabe, višjo gospodarsko rast, posledično se bodo torej tudi davčni prihodki vrnili oziroma na daljši rok presegli raven pred razbremenitvijo. Slednje je potrdila tudi nedavna študija nemškega inštituta za ekonomske raziskave. A še več, po danes izpostavljenih besedah ministra celo že kratkoročne projekcije zaradi naše nadpovprečne gospodarske rasti obetajo finančno nevtralnost za proračun v kratkoročnem obdobju. Davčne razbremenitve torej pozitivno vplivajo na davčne prilive zaradi povečanja gospodarske aktivnosti in produktivnosti, a seveda pod pogojem, da je davčna politika na daljši čas konsistentna v zasledovanju ciljev in ne, če se davčno okolje neprestano spreminja. V Poslanski skupini Stranke modernega centra smo prepričani, da naša davčna zakonodaja potrebuje takšne spodbude in posodobitve, ki bodo sledile globalnim trendom in odgovarjale na potrebe našega gospodarstva. Zato bomo poslanci Stranke modernega centra predlog tega zakona podprli kot primernega za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa.

Spoštovana predsedujoča, kolegice in kolegi, spoštovani minister, državna sekretarka! Novela dohodninskega zakona sodi v tako imenovani vladni davčni trojček. Ta že v volilnem letu 2022 obljublja višje plače in nižje davke, in to v času, ko je proračunska blagajna ohromljena bolj kot kadarkoli v zgodovini. To je tudi razlog, da prvič v zgodovini višjim plačam in nižjim davkom nasprotujejo celo sindikati in ljudje. Predlagane spremembe razbremenjujejo dohodke s postopnim zviševanjem splošne olajšave. Ta bi se že v naslednjem letu zvišala s sedanjih 3 tisoč 500 evrov na 4 tisoč 500, nato pa bi se vsako leto postopoma dvigovala, tako da bi leta 2025 znašala 7 tisoč 500 evrov. Davčna stopnja v zadnjem, petem dohodninskem razredu bi se znižala s 50 na 45 odstotkov, tako bodo najbolje plačani prejeli višje neto plače. Predvidena je možnost višjega neobdavčenega izplačila nagrade za poslovno uspešnost do višine povprečne mesečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, če je to za zavezanca ugodneje. Vlada predlaga tudi znižanje dohodnine od dohodka iz kapitala s sedanjih 27,5 procenta na 25 ter od dohodka iz oddajanja premoženja v najem s 27,5 na 15. Zavezanci bi po novem imeli možnost vključitve dohodkov iz kapitala in oddajanja premoženja v najem v letno davčno osnovo. Spremembe predvidevajo tudi seniorske olajšave, kar bi pomenilo znižanje davčne osnove v višini tisoč 500 evrov za starejše od 70 let. Predlog prinaša oprostitev plačila dohodnine za izplačila iz šolskih skladov za predšolske otroke, učence, dijake in študente. Hkrati pa tudi znižanje vrednosti bonitete za osebno električno vozilo, za zasebne namene pa nič. Vlada ponovno uvaja obvezno letno usklajevanje olajšav in letnih davčnih osnov s koeficienti rasti cen življenjskih stroškov, če je ta pozitiven. Vse to se seveda zelo lepo sliši. Vsi, ki sedimo v parlamentu, želimo ljudem dati več. Res je, da bi z dvigom olajšave ljudem ostalo več denarja, in res je, da k temu stremimo vsi. A od tega cilja nas, žal, oddaljuje ravno početje te vlade pod vodstvom SDS. Sprejetje tega zakona bo le še dodatno poglobilo javni dolg, ki že danes zaradi ravnanj te vlade vsakega Slovenca zadolžuje za skoraj 22 tisoč evrov. V nasprotju z interventnimi ukrepi bodo predlagane davčne spremembe povzročile trajen izpad proračunskih sredstev. Izpad bo vsako leto višji, ob končni uveljavitvi leta 2025 pa bo blizu milijarde evrov letno. Vlada Janeza Janše vsakič za sabo pusti proračunsko opustošenje. Naj spomnim na davčno reformo njegove prve vlade, težke milijardo evrov. Ta se je v nasprotju z obljubami o večji konkurenčnosti in potrošnji izkazala za glavni vzrok za bliskovito rast zadolževanja. Takšni davčni reformi so sledili varčevalni ukrepi, rezali smo plače, pokojnine in še bi lahko naštevali. Danes je Slovenija zelo blizu zgodbe iz leta 2008. Zaradi krize, povezane z epidemijo, je že lani proračunski manko znašal 3,5 milijarde evrov, neto javni dolg je zrasel na kar 5,8 milijarde evrov, iz proračuna je bilo treba za kritje primanjkljaja pokojninske blagajne zagotoviti več kot 1 milijardo. Danes so številke še višje, Vlada pa nadaljuje in poglablja finančno luknjo. Ob vsem tem nam ponuja meglene proračunske dokumente in si drzne brez rebalansa proračuna dvigniti proračunske izdatke za letošnje leto za dodatno milijardo in pol. Zato se danes upravičeno sprašujemo, ali bomo imeli dovolj sredstev za pokrivanje tekočih obveznosti proračuna, za plače, za pokojnine, za zdravstvo in socialo. V SAB zakona ne bomo podprli. Predstavlja prekomerno tveganje za javnofinančno vzdržnost celotnega sektorja država. Obenem predstavlja povsem neprimeren fiskalni odziv na aktualno gospodarsko krizo. Zaradi slabega stanja javnih financ je bilo Vladi ničkolikokrat odsvetovano sprejemanje ukrepov, ki bodo imeli daljnosežne finančne posledice po krizi, ki še ni dobila svojega epiloga. Tudi SAB si prizadeva, da imajo ljudje v naši državi višje plače in nižje davke, vendar ohranjamo odgovorno držo do javnih financ, katerih vzdržnost je nujna, če želimo ohraniti blaginjo, javno zdravstvo, javno šolstvo in številne socialne pravice. V času, ko je stanje javnih financ slabše, kot je bilo kadarkoli v zgodovini samostojne Slovenije, proračun ne bi prenesel še dodatnega izpada dohodkov. Ker želimo naši državi dobro, predloga zakona ne bomo podprli. Hvala lepa. Še kot zadnji bo stališče Poslanske skupine Desus predstavil gospod Robert Polnar. Izvolite.

Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Ureditev razmerij med delom in kapitalom je temeljno področje vsake razvojne vizije. V Sloveniji je na dnevnem redu predelava davčne zakonodaje, ki zadeva vsako od dveh ekonomskih kategorij vzporedno na obeh poljih. Razrešitve odprtih zadev niso preproste, to se nazorno kaže tudi v našem današnjem primeru. Pri razpravi in odločanju o zmanjševanju davčnih obremenitev moramo upoštevati osnovno dejstvo našega časa, to je korporacijski sistem, sistem gospodarskih družb, ki temelji na neomejeni moči samobogatenja. To ne sme ostati neopaženo in ne more biti spregledano. Pronicljiv opazovalec sodobnih gospodarskih pojavov ne more ubežati stvarnosti. Moč gospodarskih družb je v menedžmentu, birokraciji, ki sama nadzoruje svoje naloge in plače; plače, ki so največkrat na robu tatvine. Danes naj bi tudi tem najbolje plačanim tenkočutno zniževali davčne obremenitve na njihove mamutske plače. Neizogibna sestavina naše gospodarske paradigme je vsakodnevno poslušanje lekcij o konkurenčnosti. Relativno v primerjavi z našimi glavnimi trgovinskimi partnerji so slovenski stroški dela in stroški javnih storitev na zaposlenega že zdaj izrazito konkurenčni, zaostajamo pa v produktivnosti na zaposlenega zavoljo nekonkurenčnosti menedžmenta, lastnikov in gospodarskih elit. Pa vendar se iščejo rešitve vedno samo v stroških dela in v stroških države. Ali je torej v resnici cilj povečevanje konkurenčnosti ali pa vse izvira iz prepričanja, da so edini pomembni procesi družbi tisti ekonomski, ki jih upravlja kapital, ter da izvira moč politikov samo iz tega, v kolikšni meri se prikupijo kapitalu? V resnici opravlja tržna ekonomija v sodobnih družbah le dokaj omejen del vseh njihovih poslov, v Sloveniji verjetno manj kot polovico, v bolj razvitih družbah še manj. Za vse drugo, kar trošimo ljudje posamično ali kot skupnost, morajo poskrbeti druge institucije, ki so pod pokroviteljstvom civilne družbe ali pa politike. Dohodnina je, gospe in gospodje, najpomembnejši davčni vir za financiranje občin in to je v zvezi z današnjimi spremembami in dopolnitvami zakona tisto, kar je bistveno. Ustrezni finančni viri in premoženje občin so bistvena finančno-materialna sestavina lokalne samouprave. Financiranje lokalne samouprave v Sloveniji ureja Zakon o financiranju občin, pri čemer v prvi vrsti ureja financiranje temeljnih nalog iz občinske pristojnosti, poleg tega pa določa tudi pravila zadolževanja in sofinanciranja investicij, ki jih občine izvajajo. Financiranje občin temelji na načelih lokalne samouprave, predvsem na načelu sorazmernosti virov financiranja z nalogami občin in na načelo samostojnosti občin pri financiranju občinskih nalog. Zakon dejansko ne poda vsebine načela sorazmernosti virov financiranja z nalogami, je pa v njem navedena vrsta instrumentov za doseganje ciljev navedenega načela. Eden najpomembnejših je institut primerne porabe, ki je za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Primeren obseg sredstev temelji na formuli, ko povprečnino na prebivalca preko mehanizma uteži dodeljuje posameznim občinam glede na njihovo število prebivalcev in ostale kriterije, zasnovane na geografskih in demografskih razlikah med slovenskimi občinami. Primerna poraba občine je z dejanskimi potrebami, z mehanizmom ugotavljanja primerne porabe, povezana preko povprečnine, ki skupaj z določenimi kriteriji oziroma dejavniki različnosti občin tvori enačbo primerne porabe, povprečnina pa je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin. V Zakonu o financiranju občin je določen delež dohodnine, ki predstavlja odstopljeni davčni vir za financiranje primerne porabe. Od leta 2009 se občinam razporeja dohodnina oziroma delež dohodnine v odstotku 54, se pravi v 54 odstotkih odstopljene dohodnine. Posamezni občini pripada 70 odstotkov odstopljenega deleža dohodnine, medtem ko 30 odstotkov tega vira predstavlja osnovo za solidarnostno izravnavo med občinami s šibkejšo davčno strukturo. kolikor občina s svojimi lastnimi in odstopljenimi viri ne zmore zagotoviti kalkulativno ugotovljenega obsega sredstev primerne porabe, predvideva Zakon o financiranju občin vključitev mehanizma finančne izravnave, s katerim država iz integralnega proračuna zagotovi manjkajoča sredstva. S tem je zagotovljeno uresničevanje prvega načela lokalne samouprave, ki govori o sorazmernosti virov financiranja s pristojnostmi in nalogami ter iz njih izhajajočimi stroški. Drugo pomembno načelo, načelo avtonomnosti občin, se lahko uresničuje le, če občine večino svojih prihodkov pridobijo iz lastnih virov in so čim manj odvisne od kakršnihkoli pomoči ali dotacij integralnega proračuna. Tako praviloma velja, da naj sistem financiranja občin omogoča čim višjo stopnjo samozadostnosti, kar pomeni, da jim ne bi bilo potrebno uporabljati mehanizma finančne izravnave. Kot je razvidno iz gradiva, ki ga je predložil predlagatelj, je ravno finančna izravnava tisti model, po katerem namerava kompenzirati izpadle prihodke iz zniževanja dohodninskih prihodkov. Osnovni namen avtonomne lokalne samouprave je doseganje večjih narodnogospodarskih koristi, merjenih z gospodarsko rastjo in socialno enakostjo, ter učinkovitejše zagotavljanje lokalnih javnih dobrin, kot če bi jih zagotavljala centralna oblast. Bistveno pa je, da so občine finančno avtonomne in da samostojno odločajo o pridobivanju in porabi finančnih virov za svoje delovanje. To pomeni, da morajo imeti zagotovljen zadosten obseg pretežno lastnih virov, da lahko z njimi pokrivajo stroške za izvajanje svojih zakonskih pristojnosti, ter možnost odločanja o njihovi uporabi. Gospe poslanke, gospodje poslanci, pri določanju višine povprečnine je aktualna slovenska vlada v sodelovanju z reprezentativnimi združenji lokalne samouprave opravila afirmativno delo. Tega ni mogoče zanikati niti spregledati. Rezultate tega dela je, da je financiranje občin trenutno na Slovenskem na tako visokem nivoju, kakor ga še nismo imeli. Zato je precej nenavadno, da namerava Vlada s predlaganimi spremembami in dopolnitvami Zakona o dohodnini zmanjševati temeljni prihodkovni vir za financiraje bodočih potrebnih odhodkov lokalne samouprave. Osnovno vprašanje, ki se postavlja, je, ali je prostor tako velikih davčnih korekcij v negativno smer izčrpan ali ne. Poslanci Poslanske skupine Desus ocenjujemo, da so tako velike izgube davčnih prihodkov neustrezne glede na aktualno javnofinančno situacijo, zato bomo glasovali proti njihovemu sprejetju. Glasovali bomo torej proti temu, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE:** Hvala lepa tudi vam, S tem smo zaključili s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Prvi je želel besedo gospod minister. ŠIRCELJ:** Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Mislim, da sem dolžan dodatno pojasniti nekatere stvari v zakonu. Če nekoliko zadevo spravim v okvir, o katerem govori zakon. Zakon govori o oprostitvi plačila dohodnine za dohodke iz šolskih skladov. Se pravi, s tem zakonom se odpravlja obdavčitev šolskih skladov, na podlagi katerih dobivajo učenci osnovne šole različne dobrine, predvsem tisti, ki so v socialno slabšem položaju. Dohodnine tukaj ne bo več. Mislim, da je pravično, da je ni več. Drugo, zakonom se uvaja oprostitev plačila dohodnine od dohodkov otrok iz naslova družinske pokojnine. Mislim, da je to socialni korektiv, ki je pravičen. Kdor dobi družinsko pokojnino in otroci, ki so upravičenci do te pokojnine, naj ne bi plačevali dohodnine s tem predlogom zakona. Če zakon pač ne bo sprejet, bodo plačevali še naprej dohodnino ti otroci in šolski skladi. Tretje, za vse državljane in državljanke, za vse rezidente se povečuje splošna olajšava. Splošna olajšava pomeni večji neto dohodek, z drugimi besedami, večjo neto plačo. Do sedaj so obdavčeni tudi tisti dohodki, ki dejansko pomenijo po vseh strokovnih kriterijih dohodke, ki so nujno potrebni za življenje za preživetje. To določajo strokovne inštitucije, ki se s tem ukvarjajo. Če ta zakon ne bo sprejet, potem bodo imeli vsi vsi ti ljudje bolj obdavčene plače in zaradi tega nižje plače in nižje dohodke. Poleg tega se uvaja tudi tako imenovana seniorska olajšava. Zakaj je določen ta znesek tisoč 500 evrov? Zaradi tega, ker prej te nižje pokojnine sploh niso obdavčene. Se pravi, za njih velja že sedaj neobdavčitev. Poleg tega se znižuje stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala s 27,5 na 25 odstotkov, kar kaže na smer razvoja davčnih stopenj v Sloveniji. Poleg tega se razbremenjuje dohodke iz oddajanja premoženja v najem, znižanje davčne stopnje na 15 odstotkov, kar predvsem poenostavlja tovrstno obračunavanje in administrativno omogoča lažje obračunavanje. Tukaj mislimo, da bo zaradi tega pritok denarja večji, predvsem zaradi tega, ker sedaj imamo obdavčitev na podlagi priznavanja stroškov in tako naprej, precej zapleten sistem. Tukaj mislimo, ta sistem bo sicer ostal še, vendar samo za tiste, ki ga bodo želeli. Tukaj mislimo seveda na poenostavitev. Poleg tega za espeje predlagamo uskladitev vseh olajšav, ki se nanašajo na deficitarne poklice, to se pravi, za samostojne podjetnike, ki bodo imeli dodatno olajšavo, če bodo zaposlovali delavce, ki opravljajo tako imenovane deficitarne poklice. Imeli bodo večjo možnost, da bodo koristili električne avtomobile v skladu z razvojem zelene politike v Evropi. In poleg tega bomo seveda tudi olajšave dali za digitalne storitve oziroma za digitalno dejavnost. To je tisto, kar se tiče ljudi. Tukaj sem poslušal med drugim tudi, da so to škodljivi ukrepi. To so rekli … Predstavnik SD je to povedal, da bo imelo koristi le majna skupina ljudi, da bomo povzročili dohodkovno neenakost dodatno, toliko, kolikor jo dohodkovna neenakost povzroča sama dohodnina, ker ima različne stopnje. Vendar Slovenija velja po indeksu med najbolj dohodkovnimi enakimi. To lahko že zdaj rečem. Tukaj so narejene rešitve za ljudi. Danes sem seveda poslušal o reganomiki tukaj, bilo je rečeno, reganomika – večja ponudba in tako naprej. Seveda tudi o tem, kako celotna Evropska komisija, IMF, vse mednarodne inštitucije, Kitajska, Ameriška nacionalna banka, FET in tako naprej, imajo drugačne politike v zvezi s tem. Zdaj, ali imajo ali ne, pravzaprav ne vem. Tukaj so rešitve za ljudi, ki sem jih povedal, da bodo imeli večje prihodke. Slišal sem tudi, da je državna blagajna ohromljena bolj kot kadarkoli v zgodovini. To ni res. To enostavno ni res! To, kar je rekel predstavnik SAB, to ni res. Bila je že bolj ohromljena – v času vlade Alenke Bratušek. Da smo se bolj zadolžili in tako naprej, tudi takrat smo se bolj. Da imamo proračunsko luknjo in da javne finance so slabše kot kadarkoli v zgodovini. To ni res. To dokazujejo podatki. To dokazujejo podatki o gospodarski rasti, to dokazujejo podatki o nezaposlenosti, to dokazujejo podatki o izvozu, to dokazujejo podatki o dodani vrednosti, to dokazujejo in pritrjujejo temu številne mednarodne organizacije od IMF do Evropske komisije, do tistih, ki nas dejansko ocenjujejo in nam dajejo ocene takšne, kakršne nam dajejo, da imamo ugodne obrestne mere. Tako moram tukaj seveda odločno zanikati tisto, čemur ni tako. Drugo, kar bi rad povedal, da se je tudi evropska fiskalna politika spremenila. Danes evropska fiskalna politika več ne upošteva tako imenovanih fiskalnih pravil zaradi covid krize. Upoštevala jih tudi ne bo v letu 2022. Tukaj je tudi evropska monetarna politika drugačna in napoveduje se, da bo takšna ostala politika Evropske centralne banke še najmanj v prvem četrtletju leta 2022.

njihove dohodke, lahko poslušamo o makroekonomskih kazalcih od Kitajske do Amerike preko Evrope in tako naprej, pa še Reaganovo ekonomiko zraven. ekonomiko zraven. Ampak bistvo je samo to, da se bodo povečali neto dohodki ljudi. Tu bi rad povedal, da to dejansko predvideva ta davčna zakonodaja tudi zato, ker kot sem že povedal, je obdavčitev dela v Sloveniji nadpovprečno visoka. Govorim o obdavčitvi dela v celoti; se pravi, s prispevki delodajalcev, delojemalcev, dohodnina – skratka, v celoti. Tu je to nek prispevek, da se to naredi. In še enkrat, razlog, da se poveča splošna olajšava, je zaradi tega, ker mislim, da je nemoralno, da se obdavčujejo dohodki, ki so nujno potrebni za življenje ljudi – z moralno-etičnega vidika. In še enkrat, če govorimo o fiskalnih pravilih in govorimo o letu 2022, potem si je treba pogledati tudi Zakon o fiskalnem pravilu, ki določa, da mora, potem ko se bo začelo ponovno uvajati fiskalna pravila, Vlada Fiskalnemu svetu predložiti srednjeročni okvir, na podlagi katerega bo prišla do upoštevanja fiskalnih pravil. Srednjeročni okvir je v letih. Tu želim zelo jasno povedati, da ne bo po letu 2022 ali pa 2023 prišel nekdo in rekel, veste kaj, naslednji mesec mora biti pa vaš javni dolg, recimo, 60 odstotkov. Ne, ne bo!

Hvala lepa, spoštovani predsednik. V bistvu bom nadaljeval s tematiko približno tam, kjer sem končal. Moram pa seveda narediti okvir, o katerem govorim. In tukaj bi rad še enkrat povedal, da s tem zakonom, spremembo Zakona o dohodnini, se uvaja oprostitev plačila dohodnine za dohodke iz šolskih skladov. Šolski skladi, ki delujejo v okviru osnovnih šol, bodo oproščeni, s tem seveda tudi številni starši otrok, za šolske potrebščine, za šolske knjige in tako naprej. Tudi dohodki otrok iz naslova družinske pokojnine, govorim o družinski pokojnini, bodo oproščeni tega davka,

tako in tako niso obdavčeni, ti bodo imeli pa posebno olajšavo. Na drugi strani, še enkrat, preko samostojnih podjetnikov se omogoča zeleni prehod, omogoča se, da bodo električni avtomobili neobdavčeni oziroma se ne bo plačala od njih boniteta. Znižujejo se davčne stopnje na imetništva oziroma na kapitalski dobiček, ki izhaja iz 20 let. Če ima nekdo kapital, je oproščen, sedaj bo to obdobje znašalo 15 let. Po drugi stran bodo podjetniki imeli dodatne olajšave za zaposlovanje deficitarnih poklicev oziroma oseb z deficitarnimi poklici. Vsekakor bodo tudi številne administrativne olajšave tukaj. Tukaj bi rad še enkrat povedal, da gre za to, ne glede na to, da danes govorimo in ste govorili o ekonomski politiki od Kitajske do Združenih držav Amerike, od Evropske komisije do IMF in tako naprej; vendar še enkrat, IMF podpira fiskalno politiko Slovenije. Napovedali so povišanje gospodarske rasti na prek 6 odstotkov z novo napovedjo. Prej je bila nekaj čez 3 odstotke in IMF ni imel nikakršnih pripomb glede fiskalne politike in IMF je dejansko dejal, da je odboj zato tako visok, ker so bili tudi ukrepi sprejeti takšni, ki so ustrezali. Ukrepi, zato da smo zadržali delovna mesta ob epidemiji in zato da smo zadržali podjetja. To je namen tega zakona; se pravi, namen je, da se povečajo plače, dohodki rezidentom oziroma državljanom in državljankam in da se preko tega seveda tudi zagotovijo ustrezna sredstva občinam. Res je, iz dela dohodnine se financirajo občine in občinam smo povečali povprečnino prvič v zgodovini, najbrž, v takšnem obsegu. Prej so bili veliko manjši obseg tega. Povečali smo tisto, kar dejansko pripada v obsegu, ki so ga tudi občine želele oziroma so z njim zadovoljne. Še enkrat, vsa zakonodaja temelji na tem, da če se pojavi kakršenkoli manko denarja občinam, proračun oziroma država zagotavlja finančno izravnavo. Kar z drugimi besedami pomeni, da to, kar je tudi gospod Polnar rekel, da bodo zaradi tega občine manj dobile dobile – to ni res! Država bo zagotovila finančno izravnavo. In vedno je in vedno tudi bo. Tako s tega zornega kota seveda, bom rekel, da govorim o argumentih; govorim o tem, tudi o tistih argumentih, ki dejansko ne držijo. Tukaj je bilo seveda povedano, da se da se proračunska luknja poglablja, s tem da je stanje javnih financ slabše kot kadarkoli v zgodovini. To ni res. Slabše je bilo v času vlade Alenke Bratušek, vsekakor. In takrat je bilo veliko slabše. Danes je stanje makroekonomskih kazalcev vsekakor slabše, kot je bilo pred epidemijo, vendar epidemija je zahtevala svoj davek. Prvič, zato da smo ohranili delovna mesta, zato da smo ohranili podjetja, in tisto, kar je izven tega, zato da smo čim več ljudi ozdravili in da je bilo čim manj smrti. Tukaj so pač ti odhodki, ki so nastali pretežno zaradi epidemije, upravičeni. Življenje in zdravje ljudi tukaj nima cene, in to je ta vlada dejansko naredila. In ni res, ni res, da je stanje v državi takšno, da bo seveda v naslednjih letih še slabše in tako naprej. Proračunski dokumenti dokazujejo to, analize dokazujejo to, in sicer se zmanjšuje primanjkljaj v državi, vseh sektorjev države oziroma sektorja države,

bo spet veljala odstopna klavzula oziroma danes ne velja odstopna klavzula, ne velja fiskalno pravilo, da bo čez noč treba sedaj izpolnjevati maastrichtske kriterije. Zakon o fiskalnem pravilu za to predvideva srednjeročno obdobje; srednjeročno obdobje, ki ga mora opredeliti Vlada in poslati Fiskalnemu svetu in se z njim dogovoriti, v kolikšnem času bo prišlo do prilagoditve javnih financ. Ne strašiti ljudi na neutemeljenih tezah, trditvah, mnenjih, karkoli! Zakonodaja to določa, ki jo je sprejel ta državni zbor. Zakon o fiskalnem pravilu govori o srednjeročnem obdobju prilagoditve. Srednjeročno obdobje je seveda samo vprašanje, koliko let je to. Govorimo o letih. Nekateri govorijo o petih letih, nekateri celo o desetih letih, in o tem bo razpravljala Evropska komisija in o tem bo bo razpravljal Svet Evrope. In še ni začel. Kar z drugimi besedami pomeni, da se je spremenila tudi evropska politika do teh vprašanj. Spremenila se je tudi politika drugih mednarodnih organizacij do teh vprašanj. Nihče ne bo zahteval od Slovenije, da bo leta 2024 dolg, ne vem, 20 odstotkov BDP-ja. Nihče. Tako da s tega zornega kota so seveda vsi ti strahovi, ki so tukaj pač navedeni in tako naprej, jaz mislim, bolj ali manj brezpredmetni, kakor tudi to, da bo seveda s s končanim letom 2022 se karkoli zgodilo in ustvarjanje strahov, seveda, tudi v medijih o tem, kaj se bo pa zgodilo po letu 2022, 2023 in naslednja vlada in tako naprej. to so strahovi v tem trenutku brez temeljev. To pa seveda ne pomeni… Da moramo biti pri načrtovanju finančnih okvirov previdni, da moramo biti seveda v določenih pogledih tudi restriktivni in to nakazujejo tudi odhodki državnega proračuna za leto 2023, ki se zmanjšujejo glede na leto 2022, in potem se pač reče, to je pa zdaj nerealno. Ni nerealno. Tako je v zvezi s tem seveda treba pogledati celoten okvir. Vsekakor zahtevamo previdnost pri načrtovanju in upoštevamo previdnost in v okviru tega je seveda treba opredeliti tako fiskalno kot monetarno politiko, ki pa je v Evropi že opredeljena tudi s tem, da velja odstopna klavzula tudi v letu 2022. Glede finančnih okvirov tega zakona. Že v uvodu sem omenil. 247 milijonov minusa je opredeljeno v tem zakonu, ta zakon je bil pripravljen v začetku tega leta, v začetku leta 2021, to je statičen podatek. Statičen podatek, kaj bi se zgodilo na podlagi, če bi to veljalo v tistem trenutku. Minilo je 9 mesecev od tistih časov in od tega trenutka, se pravi v zadnjih devetih mesecih, so se finančni prihodki glede na načrtovane v tistem obdobju, glede na načrtovane pred devetimi finančni prihodki iz naslova dohodnine povečali za 214 milijonov glede na načrtovane. In vsi prihodki so se v prvih devetih mesecih povečali za skoraj 400 milijonov, 4 milijone manj kot 400 milijonov, v prvih devetih mesecih. To se pravi, so večji za skoraj 400 milijonov od takrat načrtovanih. Z drugimi besedami, finančni izpad tega zakona je že pokrit z večjimi prihodki iz dohodnine in drugih davkov že po devetih mesecih, ko zakon sploh še ni začel veljati. Z drugimi besedami, zaradi tega ne bo nikakršnega kolapsa javnih financ ali česarkoli podobnega, kar se tukaj omenja in tako naprej. Je pa res, da če zakon ne bo sprejet, pač ljudje ne bodo imeli višjih plač, višjih dohodkov in otroci bodo v okviru šolskih skladov še vedno obdavčeni. Hvala lepa.

Osnovni cilj sprememb na davčnem področju, kateremu sledi Vlada in ga tudi sam osebno podpiram, je povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, kot osnovni ukrep v tem predlaganem zakonu pa je razbremenitev dohodnine vseh zaposlenih in ne le pri najnižjih dohodkih, kot je bilo sedaj običajno. Pomemben signal v boju z nekonkurenčno obdavčitvijo najbolj kvalificiranih zaposlenih in s tem tudi gospodarstva z najvišjo produktivnostjo, je znižanje tako imenovane krizne in začasne dohodninske stopnje s 50 odstotkov na 45 odstotkov, ki v proračun prinaša relativno malo. Za izboljšanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva je nujno zagotoviti izboljšanje davčnih pogojev za delo visoko kvalificiranih oseb. Njihovo davčno breme je treba nekoliko bolj približati obdavčitvi v konkurenčnih državah. V Novi Sloveniji se zavzemamo za izboljšanje davčnega položaja vseh zaposlenih, predvsem pa zmanjšanje strme progresivne obdavčitve, ki se odraža v visokih stroških delodajalca ter v nizkih deležih neto plač. Želimo torej zmanjšati stroške delodajalcev ter povečati neto plače vseh zaposlenih. Odstotek dajatev in prispevkov, ki jih zase zahteva država, se z zvišanjem dohodkov izjemno strmo povečuje. Takšna davčna ureditev gotovo otežuje zaposlovanje visokokvalificiranih posameznikov, kar ima za posledico oviranje gospodarskega razvoja Slovenije ter odseljevanje številnih sposobnih mladih Slovencev v tujino. Zaposleni si seveda želijo višjih dohodkov, vendar pa davčna ureditev, ki prinaša tako obsežno davčno obremenitev najvišjih plač, delodajalce neposredno spodbuja k izplačevanju nižjih plač. To je tudi eden od razlogov, da Slovenija na področju produktivnosti za povprečjem Evropske unije zaostaja za okoli 20 odstotkov. Dodati je treba tudi to, da je z vidika konkurenčnosti še večji problem kot dohodnina visoka stopnja prispevkov in njihova neomejenost po višini; ne pozabimo, da so tudi prispevki po svoji naravi davščina. V Novi Sloveniji smo si in si bomo tudi v prihodnje prizadevali, da so državljani za svoje delo ustrezno plačani. Zagotoviti želimo višje plače in prav na tej točki se kaže, kako znajo biti nekateri dvolični, ko govorijo o tem, češ da bomo plače dvignili samo najpremožnejšim. To seveda ne drži. Predlog zvišanja splošne dohodninske olajšave gre v smer, da se plače dvignejo prav vsem zaposlenim. Višje neto plače vsem državljanom bomo zagotovili na način, da se država odpove delu dohodnine. Zakaj se nam zdi najbolj pomembno, da se plače zvišujejo z manjšo dohodnino? Ker s tem ne ogrožamo pokojninske in tudi zdravstvene blagajne, hkrati z zmanjšano dohodnino ne zvišujemo bruto plač in s tem dodatno obremenjujemo gospodarstva. S predlaganimi rešitvami v tem zakonu rešujemo tudi marsikateri problem delavcev migrantov. Danes je bila dostikrat izpostavljena višina zadolževanja v zadnjem obdobju. Naj poudarim, da smo s sprejetimi PKP zakoni v lanskem letu stremeli k temu, da smo zaščitili zdravje in življenje Slovenk in Slovencev na prvem mestu, prav tako pa smo s številnimi ukrepi poskušali delavcem zagotoviti zaposlitev in normalno delovanje gospodarstva. Da so bili ti ukrepi ustrezni, se kaže prav v letošnjem letu, ko zasledujemo najvišjo gospodarsko rast, pa tudi najnižjo brezposelnost v zadnjem obdobju. Nekako se nam zdi pošteno, da če imamo tako gospodarsko rast, da so ljudje tudi ustrezno plačani za svoje delo. Še enkrat naj poudarim, da bi se s to rešitvijo plače v naši državi dvignile prav vsem zaposlenim, ljudem bo tako ostalo več v njihovih žepih, posledično pa se bo povečala tudi potrošnja. Vsem skupaj nam mora biti cilj, da imamo v Sloveniji čim več dobro plačanih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, ne pa delovna mesta z minimalno plačo. Najlepša hvala.

Torej, znižanje davkov je pravzaprav naložba za prihodnost, ki bo omogočila višje plače, več zaposlovanja in višjo raven porabe ter višjo gospodarsko rast. Posledično pa se sčasoma tudi davčni prihodki vrnejo in na daljši rok presežejo raven razbremenitve. Torej gre za korak, ki se bo pokazal v bistvu v prihodnosti, da je pravilen. Sama se bom v svoji razpravi osredotočila le na nekaj sprememb, posebej pa na eno, za katero sem si tudi osebno zelo prizadevala, da se je znašla v tem zakonu. In sicer, lansko leto ob takem času oziroma meseca novembra sem v našem raziskovalnem oddelku naročila primerjalni pregled, raziskovalno nalogo, ker sem želela raziskati nekaj, na kar me je več staršev otrok, ki so samohranilci, kar pomeni, da jim je partner umrl in so otroci prejemali družinsko pokojnino in vsako leto od takrat, ko so se začeli informativni izračuni pošiljati avtomatsko domov na naslove, od takrat torej tudi doplačevali dohodnino. Več let je na to zadevo opozarjal tudi Varuh človekovih pravic, več let smo sprejemali tudi njihove pobude, da se to spremeni, ampak Ministrstvo za finance v prejšnjih letih nekako ni imelo posluha za to. Tudi v Državnem svetu je leta 2016 že potekala obširna razprava na to tematiko, da je treba tem otrokom, ki so enega od staršev izgubili, ga nimajo več, da jim je treba pomagati in da ni prav, da se doplačuje dohodnina. dohodnina. V prejšnjih letih nekako ni bilo posluha za to. Zato sem tudi potem, ko je raziskovalna naloga bila narejena in ko sem tudi v koaliciji našla dovolj podpore, pripravila zakon, ga uskladila z Varuhom človekovih pravic in ga želela vložiti, ampak potem smo v dogovoru z ministrom za finance, ki mi je takrat obljubil, da bo ta člen, tudi ta tematika vključena v ta zakon, in potem tudi zaradi nekega daljšega postopka blokiranja drugih zakonov nisem posebej vlagala tega zakona, ampak je res sedaj ta tematika urejena v tem zakonu kot prvi člen. Zato si še posebej želim, da bo tudi celotni zakon sedaj preživel zakonodajno pot. Torej, zakaj vsi ti otroci ali pa velika večina otrok, ki prejema družinsko pokojnino, zakaj doplačujejo dohodnino? Zato, ker si ga je, normalno, drugi starš, ki seveda večinoma pa skoraj v celoti skrbi za njega, vpisal kot vzdrževanega družinskega člana. Zato ti otroci niso mogli uveljavljati splošne davčne olajšave in so skorajda vsi dohodnino doplačevali. Torej, res sem vesela, da je sedaj ta tematika urejena in resnično upam, da bomo tudi zaradi tega zakon spravili skozi zakonodajni postopek. Nadalje se strinjam, da je v Sloveniji obdavčitev najemnin, torej oddajanje premoženja v najem, resnično previsoka. Poznam primere, ko nekateri lastniki, posebej tisti, ki imajo eno stanovanje ali pa so ga zelo težko kupili, da imajo raje stanovanja prazna, kot da jih oddajajo v najem, zato ker morajo enostavno preveč, torej eno četrtino, 25 odstotkov dohodkov plačati državi. Po drugi strani pa je ravno zaradi teh visokih obdavčitev tudi oddanih zelo veliko stanovanj na črno, torej da ljudje nimajo prijavljenih potem najemnikov. Ali pa še ena zadeva se pojavlja, da najemniki veliko več plačujejo, kot dejansko potem se prikazuje; nekaj na roko, nekaj realno. Moje mnenje je,

Pred leti je bila tudi možnost, ta, kar sedaj zakon dopušča, da bi lahko dohodke od oddajanja v najem – predvsem velja to za tiste, ki imajo nižje dohodke, da se jim bo splačalo in se bodo lahko odločili, da bodo tudi te dohodke od najemnin potem imeli skupaj z ostalimi dohodki obračunane v letni obdavčitvi. To res gre nasproti tistim, ki imajo, kot smo rekli, nizko pokojnino, pa kakšno stanovanje zraven oddajajo. Tudi te spremembe pozdravljam. Glede razbremenitve dela, ker pa je ključni cilj, razbremenitev dela plač je nujna. Danes je nekaj že bilo govora o tem Ginijevem koeficientu. In res je, tudi vmes sem še enkrat preverila in poguglala, Slovenija po dohodkovni enakosti sodi v sam svetovni vrh. Ginijev količnik, koeficient je pri nas izredno nizek, kar pomeni, da je velika dohodkovna enakost. To smo tudi že večkrat obravnavali in se pogovarjali o tem tudi na odboru za delo in socialo, kjer sem tudi članica. Tudi sem ravno prebrala en članek, tudi dr. Damijan, katerega ste nekateri želeli imeti za premiera, je še lansko leto opozarjal, kljub temu da so že bile določene razbremenitve narejene, da so plače še vedno preveč obremenjene in da je potrebno torej jih razbremeniti. Rekla bi še to, zakon je sedaj v prvem branju, zato res upam, da mu bomo dali možnost, da gre naprej zakonodajno pot. Verjamem, da so vmes še možne kakšne spremembe, kakšni amandmaji, kakšni kompromisi. Res si želim, da jih najdemo, predvsem zaradi vseh teh prejemnikov družinskih pokojnin, posebej otrok. Jaz sem se takrat v svojem predlogu zakona zavzemala posebej za otroke, so pa zdaj v zakon vključeni v bistvu vsi prejemniki družinskih pokojnin. Se pravi, tudi tista mamica ali pa oče, če ostane z otroki sam, ima tudi on družinsko pokojnino, se pravi, vsi prejemniki družinskih pokojnin bodo po tem zakonu oproščeni plačila dohodnine. Enako tudi, kot je že prej bilo rečeno, za šolske sklade. Tako mislim, da ta zakon res prinaša veliko

Tukaj, če bi nekdo rekel, da je napačno vse to, kar piše v tem zakonu, bi lahko rekli, da ni normalen, ker mislim, da vsi strmimo in vsi si želimo, popolnoma vsi, da bi ljudem dali več, da bi več ostalo v žepu. To je bistvo tudi tega zakona. Z dvigom teh olajšav ljudem, da bi predvsem denarna sredstva ostala. Ampak tukaj je en velik če. V tem trenutku, predvsem. Kolega Horvat, ki ga ni tukaj, mi je žal, da ni, ampak govorim zaradi njegovega stališča, ki ga je zelo dobro prebral, saj tudi argumentirano dosti reči, ampak rekel je tri zadeve. Rekordna gospodarska rast – tukaj bi morali malo paziti, kje je rekordna gospodarska rast, ki jo moramo vedno primerjati obdobje z obdobjem. Rekordno nizka brezposelnost – tudi tukaj se moramo vprašati, koliko jih je še vedno na čakanju oziroma na prisilnem čakanju. Tudi te številke dostikrat niso jasne in povedane točno. Je rekel pa rekordna zadolžitev in ni rekel, da je res rekordna zadolžitev v naši državi, je rekel primerljiva in povprečna glede na povprečje v EU območju. Zdaj, kakšna tolažba je sploh to? Kakšna tolažba je to, da smo boljši, kot je povprečje? Mi smo bili zelo dobri, mi smo bili do leta 2019 izredno dobri. Naša vlada, takrat, je imela presežka za 250 milijonov. Zdaj pa pridela pol milijarde na mesec primanjkljaja. Približno. Nisem dosti zgrešil. vam zdaj kot podjetnik, kot gospodarstvenik, ampak tudi kot ekonomist, jaz temu zakonu o dohodnini ne verjamem, tako bom povedal. Jaz temu ne verjamem, to je iluzija in iluzija neverjetna. Ta davčna reforma bo bremenila državno blagajno za 200 milijonov letno do leta 2025. To se pravi 800 milijonov. Od kje bomo mi nadomestili ta primanjkljaj? Ker tudi po letu 2025 bo redno treba zagotoviti ta sredstva v proračun. To je zelo enostavno povedano. Mi lahko rečemo, da ne plačamo davke in gremo kampanjo, in rečemo, da ne bomo plačali nikoli več davkov. To vemo, da je utopija, da je neumnost. Za zniževanja pa mislim, da je tudi prav, saj to ljudje čakajo, da nekaj znižamo. Vemo, da so plače obdavčene, preveč obdavčene. Po drugi strani pa se mi je dopadel pogovor glede občin. Tudi jaz se strinjam, da bo tam zmanjkalo denarja. In kaj bomo naredili? Ali bomo dvignili povprečnine? Kaj bomo naredili? Dejansko, kaj bomo naredili? Ker dejansko občine bodo dobile manj denarja. Je treba govoriti pošteno, je treba govoriti jasno. Moj predlog, ki je bil tukaj, je bil, zakaj ne postopamo. Veste, tukaj bomo imamo zmeraj tisti problem, jaz ne govorim koalicija–opozicija, ker potem, ker bomo zamenjali vloge, bo vedno isti problem. Eden predlaga, tega ne odobrimo ali pa ne bomo sprejeli, zato ker je predlagal drug. Tukaj je treba gledati človeško, tukaj je treba pogledati realno stanje, kaj se da in kaj se ne da napraviti.

Vse prav in fino, če bi to bilo vzdržno, ampak se bojim, da vzdržno ne bo. Luknja je vedno večja. Od kje bomo mi dobili denar? Ker če ga damo, ga moramo vzeti drugemu. Tudi to je matematika, saj ne moremo se zadolževati vsako leto za eno milijardo

Govorimo vedno o teh sistemskih rešitvah in ne vem kaj in gremo v kompleten zakon, saj ni slab – jaz še enkrat ponavljam, če bi bili drugačni časi in drugačna situacija, bi verjetno ta zakon

procenta, je to predrago, zaradi tega se samo fotra črni trg tukaj in to moramo povedati pošteno. Predrage najemnine so tudi v gospodarstvu: pisarne, hale, proizvodnji objekti in da ne govorimo v privatnem sektorju, kjer se ne oddajo nepremičnine, ker je davek previsok. Tukaj se tudi strinjam, ampak cel kup, cel paket, ki je tukaj, je po mojem mnenju v tem trenutku nevzdržen in preveč je tega. Sedaj gledate vedno na gospodarstvo, ne na druge reči. Jaz sem bil na Državnem svetu, ko sem predstavil zakon SAB po moji ideji z znižanjem bolniške odsotnosti s 30 na 20 dni, ki je bilo veliko breme dodajalca. Vlada je proti. Vlada je proti, zato ker ni sistemsko rešeno. Nikoli ne bomo rešili, če bo šlo sistemsko, saj vemo, kaj pomeni to. Sistemska rešitev pomeni 10 let – ne dotikamo se več tega vprašanja, ker nima smisla. Pa je Državni svet potrdil predlog, ker je videl, da je ura, da začnemo z enega vogala reševati probleme. Če bi vi ta zakon tukaj pripravili na drugačen način, začeli z enega kraja in bi potem počasi šli

To je moje. Mislim, da ste tukaj vi pripravili itak v seriji ta zakon, misleč itak, da ne bo šel skozi, potem boste kazali s prstom v drugem mandatu: mi smo dali zakon, smo predlagali zakon, ampak vi ste ga minirali, vi ga niste hoteli naprej. Tu bo pripravila naslednja vlada

Pa vse te reči niso strategije za ponovni razvoj gospodarstva v naši državi. Tu so samo dam; dam in dam. Od kje bom pa vzel, od kje bom pa dobil? To je moje vprašanje. Kolikokrat sem jaz vprašal. Ne vidim nobene stvari, da bomo prišli ponovno spet v tiste normalne poslovne številke prihodkovne strani, tako kot je bilo prej, ko ste prevzeli vlado.

Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Pri razpravi o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini ocenjujem, da je temeljni problem izhodiščna predpostavka, glede katere se ne strinjamo. Predlagatelj namreč pravi, da so prihodki od dohodnine v celotni strukturi davčnih prihodkov državnega proračuna dovolj visoki že zdaj, da jih je možno zniževati. Če predpostavimo oziroma za izhodišče vzamemo leto 2019, ko v državi ni bilo krize, in to vzamemo za izhodišče, potem lahko ugotovimo, da slovenska država takrat s celotnimi prihodki, tudi s tistimi iz dohodnine, ni zmogla financirati financirati niti osnovnih stvari na področju zdravstva, sociale, izobraževanja, varnosti in tako naprej. Zdaj je menda situacija dozorela do tega, da lahko dohodninske prihodke znižujemo.

o tem ne more biti dvoma. Stanje na področju javnih financ je trenutno tako, gospe in gospodje. Po zaključnem računu leta 2020 je bil ustvarjen proračunski primanjkljaj v vrednosti 3 milijarde in 486 milijonov evrov. V letošnjem letu je na dan 23 oktobra beležen proračunski primanjkljaj v višini 2 milijardi in 838 milijonov evrov. Mi smo zdaj v obdobju sprejemanja proračunov, spremembe za 2022 in proračuna za 2023. Za 2022 je načrtovanih 2 milijardi in 471 milijonov evrov primanjkljaja, za leto 2023 pa milijardo in 518 milijonov evrov primanjkljaja. Pa da ne bo nesporazuma, meni se gnusi gostilniška demagogija, ki jo tule poslušam v zvezi s primanjkljajem in dolgom. Zaradi tega ker proračunski primanjkljaj v tem primeru ima jasno določeno funkcijo, in ta njegova funkcija je protikrizna. Zato je vedno v taki obliki potrebno poudariti, za kaj je bil ta primanjkljaj namenjen. 4 milijarde in 704 milijone evrov je država vložila v ukrepe za omiljevanje posledic epidemije covida-19, in tega si nisem izmislil sam, to je povedal Fiskalni svet, tista inštitucija, ki jo del Državnega zbora danes kuje v nebo in njene dopise oziroma zapise dojema kot svetopisemsko dogmo; pred dvema letoma, bil sem zraven, ko so bili pa ti isti ljudje na poziciji, bi pa Fiskalni svet najraje ukinili. Torej, gospe in gospodje. O pomenu dohodnine velja govoriti tudi skozi celotno strukturo davčnih prihodkov državnega proračuna. Kot omenjeno, samo za ilustracijo: 2023. leta je predviden dohodninski prihodek v višini milijarde in 784 milijonov evrov, to je za več kot 300 milijonov, kot so predvideni celotni prihodki iz prejetih sredstev iz proračuna Evropske unije. Tisto torej, na kar se država zdaj opira kot izhodišče za izhod iz krize. Dohodnina bo torej leta 2023, če bo realizirana tako, kot je planirana, presegla celotna prejeta sredstva iz Evropske unije, in to je tisti njen ključni pomen. Gospe in gospodje, dohodnina je po svojem pomenu za državni proračun druga ali tretja najpomembnejša davčna vrsta, pač odvisno od proračunskega leta, ali so trošarine druge ali pa je dohodnina druga. Od leta 2010 do vključno leta 2020 je bil najvišji izplen iz dohodnine leta 2019, se pravi zadnje leto pred krizo, 2 milijardi in 591 milijonov evrov. To je pomembno vedeti zato, da vemo, o kakšnih okvirjih se pogovarjamo, ko seštejemo vse minuse oziroma vse bodoče proračunske primanjkljaje oziroma odhodkovne primanjkljaje, ki bodo izšli iz morebiti sprejetega zakona. Delitev med državnim in občinskim proračunom je bila takrat 54 proti 46 v prid državnega proračuna. Leta 2020 so se stvari nekoliko spremenile, 2 milijardi 487 milijonov evrov prihodkov, razporeditev pa 47 odstotkov država in 53 odstotkov občine, kar je v skladu z Zakonom o financiranju občin. Torej, pred krizo so bili prihodki v rekordnem letu nekaj manj kot 2 milijardi 600 milijonov evrov. Predlagatelj, ko utemeljuje svoje posege zlasti v splošno splošno olajšavo, planira, da naj bi v letu 2023 bilo prihodkov iz dohodnine 3 milijarde 153 milijonov evrov. Se pravi, v štirih proračunskih letih 2020,2021, 2022 in 2023 porast za skoraj 22 odstotkov. Koliko je to realno, to se bo šele videlo. Pri dohodnini je seveda pomembna tudi njena sama struktura. In tu so stvari jasne – dohodnina od dohodka od zaposlitve, dohodnina od dohodka iz kapitala in dohodnina od dohodka iz dejavnosti so najpomembnejši viri dohodnine. Toda daleč, daleč od vseh je najpomembnejša dohodnina od dohodka od zaposlitve, 85 do 90 odstotkov celotnih prihodkov od dohodnine v vsakem letu. In ravno v ta del se tudi najbolj drastično posega, zaradi tega, ker se dviguje splošna olajšava. Tisto, kar je najpomembneje pri vsej stvari, po mojem mnenju, je vir – česa? Najpomembnejši vir je torej dohodnina. Glede tega ne more biti nobenih dvomov. V začetku letošnjega leta je bila na eni od fakultet ljubljanske univerze izdelana študija po naročilu Ministrstva za javno upravo o fiskalni kapaciteti slovenskih občin. Iz tiste raziskave, zelo temeljite, dolgotrajne, je za našo današnjo potrebo najbolj znakovit podatek o dohodnini kot deležu tekočih prihodkov občinskih proračunov v časovni premici oziroma časovni vrsti od leta 2007 do vključno leta 2018. Več kot 60 odstotkov vsako leto so občinski proračuni iz davčnih in nedavčnih prihodkov počrpali iz dohodnine. To se pravi, da je dohodnina tisti najpomembnejši vir financiranja oziroma delovanja občin. Zato bi bilo treba ob vsem navdušenju, ko govorimo o zmanjševanju davčnih obremenitev zaposlenih, povedati vsaj še nekaj stvari. Kaj je tisto, kar občine z dohodnino financirajo, kaj je tisto, brez česar občine sploh ne morejo poslovati? Prva stvar, investicije v predšolsko varstvo, kar je izvirna pristojnost lokalne samouprave. Druga zadeva, materialni pogoji za izvajanje osnovnega šolstva, tudi občinska pristojnost. Tretja pomembna zadeva, okoljevarstvo, zlasti odvajanje in čiščenje odpadnih voda; preprosto povedano čistilne naprave in vse naprave ter tehnična sredstva za priključitev na te čistilne naprave. Četrta in najpomembnejša zadeva, oskrba s pitno vodo; to je izvirna občinska pristojnost. Poleti sem se kislo smejal, ko sem poslušal svoje rojakinje in rojake, kako so obranili pitno vodo. Niti eden od njih nima pojma, da je pitna voda v izključni pristojnosti občin in da so vsi viri pitne vode v Sloveniji v občinski lasti. In da je vsa distribucijska infrastruktura za oskrbo s pitno vodo v lasti občinskih podjetij. In to se vse financira iz dohodnine. Res je, določena investicijska vzdrževanja na omrežju, stroški dela, stroški materiala, stroški storitev se financirajo iz vodarine in omrežnine. Toda bistvene stvari, kar se tiče investicij v vire in izgradnjo omrežja, se financirajo pa iz dohodnine. Še zadnja zadeva, zelo pomembna s tega področja, prostovoljno gasilstvo. Prostovoljno gasilstvo se v glavnem financira iz občinskih proračunov, zlasti osebna in tehnična oprema operativnih gasilskih enot. In vse to je ogroženo, v kolikor se dohodninski prihodki znižujejo. Država ponuja izvrstno alternativo, finančno izravnavo, kar pomeni z drugimi besedami, da se jemlje finančna avtonomija občinam in to je tisto, zaradi česar ne morem podpreti tega zakona. Pomembno je pa še nekaj drugega, kot sem prej omenil, predvidena je do leta 2023 porast za 22 odstotkov glede na leto 2019. Po mojem je to nerealno. Hvala lepa. Najlepša hvala za dano besedo. Jaz pa moram reči, da ko je maja Zakon o dohodnini prišel v Državni zbor, sem si rekla, da končno, ampak res končno en zakon, ki prinaša konkretne finančne razbremenitve, eno davčno reformo – če pač uporabim besedo reforma; eni jo marajo, drugi ne in sem se ga resnično na nek način veselila in sem vesela, da je Vlada končno pripravila tak zakon. Po dolgih letih. Zakaj? Zato, ker pomeni na eni strani pomoč gospodarstvu in na drugi strani pomoč prebivalstvu. Pomoč gospodarstvu zlasti v tem, ker bo dejansko prišlo do razbremenitve plač, kar bo seveda pomenila, da bodo številna podjetja lažje pridobila ustrezne sodelavce. Danes se namreč soočamo s situacijo, ko še vedno sicer imamo določeno število brezposelnih, a na drugi strani podjetja množično opozarjajo na težavo, da dejansko ne dobijo sodelavcev, in še vedno, na drugi strani, bistveno preveč mladih, posebej visoko izobraženih, ki naj bi bili gonilo našega razvoja, odhaja v tujino.

zavezancev, dohodninskih zavezancev, bo razbremenjenih, kar pomeni, da bodo dobili višje plače in ta denar, ki ga bodo dobili več, več, verjamem, da ga bodo seveda porabili. Gre v potrošnjo in država spet dobi, pač preko drugega davka, denar v proračun. Že leta smo opozorjeni s strani številnih inštitucij, da je obdavčitev plač v Sloveniji previsoka. Smo bistveno nad povprečjem držav OECD-ja. Davčni primež v Sloveniji je kar pri 43,6 odstotkih, v državah OECD-ja pa je to pri 36 odstotkih. Tisto, česar tudi ne smemo zanemariti, je past brezposelnih v Sloveniji. Kaj to je? To je v bistvu razlika v neto dohodku osebe, ko ta gre iz statusa brezposelne v zaposljivo osebo. Pri nas, pri 60 odstotkih povprečne plače, je to pri 80 odstotkih, medtem ko, recimo, v povprečju držav EU-ja pri 70 odstotkih. To seveda pomeni, da se neto dohodek ob zaposlitvi poveča za manj kot 20 odstotkov. Kaj to pove? In seveda zato tudi imamo še vedno določeno število brezposelnih ljudi, ljudem se enostavno ne splača delati in na drugi strani se pa povečuje siva ekonomija. Vse to s tem zakonom naslavljamo. Zato se mi zdi izjemnega pomena, da ga tudi sprejmemo. Spremembe na področju davčne razbremenitve plač so po moji oceni resnično nujne. Tista ključna, ki je danes že bila večkrat omenjena, je seveda dvig splošne olajšave s 3 tisoč 500 na Seveda s prehodnimi obdobji, tam do leta 2025. Tako da to, kar je gospod Bandelli prej rekel, da želimo vse naenkrat – ne želimo. Spremembe se uvajajo postopoma, predvsem ta, ki je ključna, dvig splošne olajšave. In kaj to pomeni? To seveda pomeni višje neto plače in to višje neto plače čisto vsem. Tisti, ki je na minimalni plači, bo

Tisti, ki ima povprečno slovensko plačo, bo mesečno neto prejel več glede na trenutno slovensko povprečno plačo 90 evrov. Na letnem nivoju to pomeni kar tisoč evrov. evrov. Res težko razumem, da kdorkoli v tem državnem zboru lahko temu nasprotuje, še posebej težko razumem, ne vem, s strani SD, ki se zmeraj borijo za višje plače, izjemno težko to razumem s strani določenih sindikatov, ki naj bi bili za to, da bi bile plače delavcem višje, sedaj pa nasprotuje taki spremembi. Res težko razumem. Ampak boste prišli s tistim argumentov: ja, ampak tisti, ki ima višjo plačo, bo pridobil še več. Ja, res je tako, ampak tisti, ki ima višjo bruto plačo, tudi bistveno več plačuje za dohodnino. Če ste si pogledali zakon, na strani 6 je ena razpredelnica, in sicer podatki za dohodnino za leto 2018. Ko tukaj pogledamo, vidimo, da okoli 6,5 odstotkov vseh zavezancev, govorimo o dohodninskih razredih 3, 4, in 5, je v tem letu vplačalo za nekaj čez 934 milijonov evrov dohodnine, medtem ko vsi ostali, prvi in drugi dohodninski razred, teh je 93,5 odstotka, so pa vplačali 1,18 milijarde evrov. Torej nekaj malega več. Takšna je razlika v Sloveniji in tako so bistveno bolj obremenjene tiste malo višje plače in seveda zato mladi odhajajo v sosednjo Avstrijo ali v druge države, kjer je obremenitev plač bistveno nižja. Ostale spremembe, ki se mi prav tako zdijo izjemnega pomena, in sicer znižuje se davčna stopnja v petem dohodninskem razredu s 50 na 45 odstotkov. To seveda pomeni, da bomo morda pa vseeno kakšnega sposobnega, mlajšega na nek način zadržali pri nas v Sloveniji. Znižuje se stopnja dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem s 27,5 odstotka na 15 odstotkov. Že danes je bilo tukaj rečeno, ogromno je oddajanja na črno. Na drugi strani so najemnine bistveno previsoke. Ja seveda, saj je tudi davek bistveno previsok in znižanje tega davka se mi zdi tista prava pot, da dejansko pridemo do boljših cen samih najemnin in na drugi strani tudi do tega, da dejansko do oddajanja na črno več ne bi prihajalo. Znižuje se stopnja dohodnine od dohodka iz kapitala s 27,5 na 25 odstotkov. In tisto, kar se mi zdi prav tako izjemno pomembno, oprosti se plačilo dohodnine iz naslova družinske pokojnine in dohodkov, izplačanih iz šolskih skladov. Vsi veste, kako se zbira denar v šolske sklade, z raznimi donacijami, potem je tudi v tem času zlasti aktualno, da po vseh šolah za šolske sklade zbirajo star papir. In kaj se financira iz teh šolskih skladov? Ne vem, dejavnosti, kot so šola v naravi, potem da se otroci lahko udeležujejo tekmovanj in podobno. Seveda oprostitev vplačila dohodnine za te namene se mi zdi izjemnega pomena. Znižuje se boniteta za električna vozila in to na nič, kadar delodajalec zagotovi delojemalcu osebno motorno vozilo za privatne namene. Seveda so polna usta nas zelenega okolja, naravnanosti v tej smeri in seveda razumem, da boste ta zakon podprli tudi zaradi tega ukrepa. Še ena izjemno pomembna sprememba, in sicer ponovno se uvaja seniorska olajšava. Vsi tisti, starejši nad 70 let starosti za tiste to pomeni olajšav v višini tisoč 500 evrov letno. Konkretno to pomeni, da bodo prejemki pokojnine neobdavčeni do dohodka v višini tisoč 433 evrov, danes pa ta znaša pri tisoč 173 evrov. Uvaja se nova olajšava za vlaganje v digitalno preobrazbo, v zeleni prehod v višini 40 odstotkov, dviguje se olajšava za vse, ki sprejmejo vajenca, dijaka, študenta po učni pogodbi s trenutnih 20 na 80 odstotkov povprečne plače, za espeje se dviguje olajšava za deficitarne poklice. Vse to so spremembe, ki so v naši zakonodaji, vsaj jaz tako ocenjujem, izjemno pomembne in nujne. Bila je izpostavljena dilema okoli občin. Seveda, če katera, si ta vlada prizadeva, da občine dobijo več sredstev, zato ker se zavedamo, da več sredstev za občine pomeni več razvoja, pomeni izboljšana kvaliteta življenja za prebivalce, ki v tistih občinah živijo, in zaradi tega smo tudi že večkrat dvignili povprečnine. S strani ministra je bilo lepo rečeno za tiste razlike, ki bodo zaradi manka dohodnine prišle, bo država občinam zagotovila finančno izravnavo, kar pomeni, da občine nikakor ne bodo dobile manj sredstev. Kot je bilo tudi s strani ministra zagotovljeno, nobenega kolapsa javnih financ ne bo, česar so vsa tukaj na levi strani sedaj tudi polna usta. Na drugi strani delavci migranti, številni državljani delajo, ne vem, v sosednji Avstriji in dobijo vsako leto, ker seveda tam so plače bistveno manj obdavčene, velika doplačila dohodnine. S tem, ko se bo dvignila splošna olajšava s 3 tisoč 500 na 7 tisoč 500 evrov, bomo v veliki meri rešili tudi njihov problem. Tudi zato se mi zdi pomembno, da ta zakon podpremo. Glede na trenutne razprave pa vidim, da se več kot očitno v tem državnem zboru delimo na tiste, ki si želimo davčnih razbremenitev in ki podpiramo višje neto plače, in seveda na tiste, ki si želite višje davke in večjo davčno obremenitev. sem za to, da vsi dobijo večje neto plače. Vem, da bodo ta denar potrošili, in vem, da bo država spet v proračun dobila dovolj sredstev, da bo lahko financirala

Hvala lepa, gospod podpredsednik. Spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Na začetku bi povedal eden stavek. Nihče si ne želi višjih davčnih bremenitev, sem prepričan, da si vsi želimo čim boljše družbeno okolje, ampak če povzamem bistvo zakona, ki ga razlaga Vlada, je, da gre za razbremenitev podjetij in posameznikov z namenom izboljšanja konkurenčnosti, rasti BDP in večje potrošnje. Splošna razlaga Vlade oziroma ministra, ki smo jo danes večkrat slišali, je, da se bo načrtovani izpad v višini dobrih 240 milijonov letno kompenziral – ali se je delno že kompenziral – z večjo potrošnjo na račun višje oziroma relativno visoke gospodarske rasti. Tukaj velja najprej omeniti, da smo leta 2019 imeli, relativno gledano, višjo gospodarsko rast, kot jo imamo letos. Gre pač samo za stvar številk in primerjave obdobja z obdobjem. Tudi višjo, kot se predvideva v naslednjih dveh letih, čeprav se predvideva nižja od te, ki jo imamo danes. Imeli smo presežek v proračunu in pa prihodke iz naslova dohodnine sorazmerne ostalim davčnim prilivom v proračunu. Struktura prihodkov se s to spremembo bistveno spreminja, spreminjajo se tudi odhodki. Zdaj, ali je ta struktura, ki jo imamo v tem trenutku, sorazmerna, prava, to težko sodim, nisem tak strokovnjak, da bi se sploh spuščal, vendar iz strukture se da marsikaj razbrati. Strinjam se z navedbo kolegov in kolegic, tudi ministra, da velja, da po vseh raziskavah in analizah, ki jih imamo možnost pregledati, v Republiki Sloveniji najbolj obdavčujemo stroške dela. Po deležu socialnih prispevkov smo znotraj OECD-ja na drugem mestu, pred nami je samo Nizozemska, ampak tukaj je treba pač ob bok temu povedati tudi to, da se na Nizozemskem višji prispevki plačujejo samo do določenih zneskov. Znotraj 27 članic Evropske unije pa ima samo Slovenija in pa Švedska tako tako imenovani sistem brez socialne kapice, kjer je višina teh prispevkov konstantna, ne glede na to, kakšni so prihodki. Mislim, da bi bilo potrebno tudi o tem razmisliti. To poudarjam zaradi tega, ker zelo radi rečemo, tudi minister sam je rekel, da gre pri predlogu tudi »za investicijo v visoko izobražene, sposobne posameznike, ki predstavljajo temelj prijaznega poslovnega in družbenega okolja«. To sem kar prebral iz obrazložitve. Po vseh dostopnih strokovnih analizah višina plače ni ključni faktor za to, da se mladi inženirji, informatiki, zdravniki odseljujejo iz Republike Slovenije, ampak je razlog na prvem mestu, kar se tiče zdravniškega kadra, predvsem delovne razmere in pa možnost napredovanja. Kar se pa tiče tehničnega, znanstvenega kadra pa najbolj odnos države do znanstvenoraziskovalne dejavnosti in večkrat izpostavljen patronat, ki ga imajo starejši raziskovalci neupravičeno do objav dosežkov, ki jih naredijo mladi raziskovalci, mladi inženirji, pod agendo raziskovalne naloge pa se največkrat prvi podpiše mentor. To ni zanemarljiv podatek in mislim, da ga je treba resno upoštevati. Zdaj, ali bo seniorska olajšava res prinesla k višji gospodarski rasti in večji potrošnji, se da razpravljati. Eni jo zagovarjate, jaz sam osebno dvomim vanjo. Osebno sem prepričan, da predlog spremembe v tem trenutku ni potreben. V štirih letih bo pomenil izpad dobrih 800 milijonov v državnem proračunu, ne glede na to, da ga bomo kompenzirali z drugimi davščinami; to, kar nam minister napoveduje. Ne glede na to. Ta denar v tem trenutku krvavo potrebujemo za kakšne druge investicije, za drug namen. In ob nižanju prihodkov v državnem proračunu tudi zaradi upoštevanja tveganj, kaj se bo na finančnih trgih znotraj Evropske unije, pa tudi verjetno malce širše, izven njenih meja dogajalo v prihodnjih letih, ni smotrno in ni pametno dejanje. To govorim predvsem zaradi napovedi, ki so vedno glasnejše znotraj Evropske unije, da bo določene ukrepe na področju vzdržnosti javnih financ potrebno čim prej sprejeti. Rad bi se oprl na objavo 21. oktobra, ki je bila na evropskem portalu Politico – bom samo v dveh stavkih povzel –, kjer napovedujejo, da se bodo pravila za javno potrošnjo, ki imajo velik vpliv na BDP, zaostrila, tudi z namenom, da ne bo preveč javnofinančnih izdatkov, kar bi pomenilo varčevalne ukrepe na tem področju. In to je treba upoštevati. Republika Slovenija, ali smo nad povprečjem ali pod povprečjem, po mojem mnenju to niti ni pomembno, dejstvo je, da smo se zadolžili. Zadolžili smo se zelo veliko zaradi epidemije pa še zaradi česa drugega. Na koncu bom zelo preprosto povzel. Lahko nas skrbi in mora nas skrbeti, kje bomo jemali denar v prihodnjih letih za ves ta primanjkljaj, ki smo si ga morali ustvariti oziroma ki ga Vlada še kar naprej povzroča, mogoče na določenih segmentih brez potrebe. Na način, da se niža davke in prihodke v proračunu, tako da imajo ti dokaj majhen učinek za tiste manj premožne, ki jih je pri nas največ, za tiste bogatejše, ki jih je pa relativno malo, prepričan sem, da se ta ne bo izrazil v povečani potrošnji; pri tistih, ki imajo malo manj, ja, ampak pri tistih večjih pa se bojim, da bo ta vpliv najbolj viden pri depozitih v bankah in hranilnicah.

Napoved ministra, da bomo proračune občin reševali s finančnimi izravnavami – no, ta me je pa zaskrbela. Ampak zaskrbelo me je zaradi tega, ker se bojim, da bo res, da bodo občine zaradi nižje dohodnine – ne glede na to, da jim zdaj dvigujemo povprečnino – imele nižje prihodke, manj sredstev. Po mojem mnenju zelo preprosto to pomeni tudi to, da bodo zaradi tega napori, ki jih vlagamo, ki jih vsa družba oziroma tudi ministrstva vlagajo za projekte zelenega in digitalnega prehoda, lahko ogroženi. Vsi vemo, kaj finančne izravnave pomenijo. Pomenijo, da nimaš denarja skozi mesec, dobiš ga sicer na koncu leta, ampak zaradi tega ne moreš vzeti ne kredita, nimaš ne dovolj likvidnostnih sredstev, da boš določene projekte financiral. In to je skrb, ki ni odveč.

bodo prihodki iz dohodnine višji, ne glede na to, da jih zdaj z ukrepi nižamo. Podlage, ki spremljajo takšne ocene, pa so zelo tvegane. Bom povedal samo dva podatka oziroma tri. V letu 2023 je iz naslova dohodnine predvidenih milijardo 784 milijonov, v letu 2020 je bil priliv iz dohodnine milijardo 164 milijonov, v letu 2019 pa 1,39 milijarde. Sam osebno podpiram dvig splošne olajšave, zato ker se mi zdi, da ni prav, da z dohodnino obremenjujemo tiste, ki že tako ali tako težko pridejo skozi mesec. Če pa upoštevam zakon kot celoto in vse, kar je v paketu tega zakona zaradi predvidene višje potrošnje, predvidene višje gospodarske rasti, pa na tak predlog pač